Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice, s točkom dnevnog reda: - Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, prvo čitanje, P.Z. br. 528 Predlagatelj je zastupnik Arsen Bauk na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu proveli odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomost5vo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlada je dostavila svoje mišljenje, molim predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona, izvolite kolega Bauk. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Predlažem da se dopuni članak 47. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu na način da se uz navedene skupine građana s pravom na povlašteni prijevoz s popustom u javnom prijevozu i skupine građana koje ostvaruju pravo na besplatni prijevoz na besplatni prijevoz o javnom prijevozu dodaju još tri skupine građana. Naime, tijekom primjene zakona, uočilo se da zakonsko rješenje nije prilagođeno osobama sa invaliditetom s prebivalištem na otoku koji su zbog svojih posebnih potreba prisiljeni putovati na kopno te djeci s teškoćama u razvoju a kojima je uz jednog ili dvoje pratitelja potreba i pratnja s vozilom. U tom smislu akciju je pokrenulo Gradsko društvo Crvenog križa Brač, udruga Brački pupoljci, podržana je od svih čelnika jedinica lokalne samouprave s otoka Brača od kojih su nekako i ravnomjerno podijeljene, tri iz HDZ-a, 3 SDP-a, 2 nezavisna te je ovaj zakonski prijedlog realizacija njihove inicijative koja je dobila i tu i tu širu podršku. Prijedlog koji je pred vama osim poslovničke obrade, doslovno je prepisan kao njihov prijedlog i njihova inicijativa. Predlaže se dakle, zakon ima samo dva članka, od kojih je drugi naravno stupanje na snagu, predlaže se dakle da se u Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu dodaju prvo djeca s teškoćama u razvoju sa prebivalištem na otoku koja zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća, trebaju dodatnu podršku za učenje i razvoj u zdravstvenim ili odgojno-obrazovnim ustanovama na kopnu kako bi ostvarili najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost, njihovi pratitelji i vozila u njihovoj pratnji. Zatim osobe s težim invaliditetom s prebivalištem na otoku, njihovi pratitelji i vozila u njihovoj pratnji te darivatelji krv s prebivalištem na otoku a koji su krv darovali najmanje 36 puta ako su muškarci odnosno 25 puta ako su U sadašnjem članku 47. zakona, navedeno je niz supina građana koji ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz. Pravo na povlašteni prijevoz s popustom ima 7 skupina a pravo na besplatni prijevoz ima 8 skupina građana. Ja ću zbog ilustracije pročitat taj članak. Dakle na povlašteni prijevoz s popustom u javnom prijevozu imaju hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljani država članica europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljeni privremeni boravak i koji je najmanje 183 dana u jednoj godini, borave na otocima ili poluotoku Pelješcu. Djeca starija od 3 do navršenih 12 g. života. Vozila fizičkih osoba i stranih državljana i vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u RH. Vozila pravnih osoba odnosno vozila registriran na obrt, OPG, djelatnost slobodnog zanimanja i korisnika leasinga sa sjedišta korisnika vozila na otoku a vozila su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u RH. Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi, policije, OS, vatrogasci, lučka kapetanija je stalno mjesto rada na otoku i njihova službena vozila koja se koriste na otoku. Zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto te ostale osobe koje to pravo stječu po posebnim propisima. Pravo na besplatni prijevoz imaju učenici i studenti sa prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka. Učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka a vikendom dolaze na otok. Djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svog prebivališta kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta te djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svog prebivališta za aktivnosti izvan otoka. Djeca od 1 do navršene 3 g. života. Umirovljenici i osobe starije od 65 g. s prebivalištem na otoku, zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju sanitetskog prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto, djelatnici policije i njihova službena vozila pri obavljanju dužnosti na otocima i djelatnici drugih javnih služni i njihova službena vozila u slučajevima katastrofe i u slučajevima izvanrednih događaja te traganja i spašavanja uz suglasnost agencije. Dakle, držim da svakako u ovu skupinu, posebnu ovu drugu skupinu je potpuno opravdano dodati i ovo kako je predloženo, dakle s teškoćama u razvoju s prebivalištem na otoku, njihove pratitelje i vozila, osobe sa težim invaliditetom, njihove pratitelje i vozila i darovatelje krvi. Ovo posljednje što se tiče darovatelja krvi da ih se izjednači sa darovateljima krvi na kopnu koji imaju pravo u javnom gradskom prijevozu primjerice čini mi se da i u gradu Zagrebu javni gradski prijevoz, ono što je u gradu Zagrebu javni gradski prijevoz, to je na otocima u pravilu trajekt od otoka do kopna. Zakon je predan u proceduru 20. studenog prošle godine te sam se nadao da će ova problematika biti riješena i bez rasprave o ovom konkretnom prijedlogu Zakona. Vlada RH 23. siječnja se očitovala na način da je predložila Saboru da ne prihvati ovaj prijedlog jer da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture već radi na iznalaženju adekvatnih zakonskih rješenja koja bi zadovoljila potrebe osoba s invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju sa prebivalištem na otoku, te da je i u vezi s time u tijeku osnivanje stručne radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona u čiji će rad između ostalih članova biti uključeni i predstavnici relevantnih udruga osoba sa invaliditetom. Također obzirom na to da će navedena radna skupina pristupiti izradi cjelovitih izmjena i dopuna predmetnog zakona koje će između ostalog obuhvatiti i tematiku prava posebnih skupina građana Vlada predlaže da, da prijedlog nije cjelovit i da predlaže Saboru da navedeni prijedlog ne prihvati. Očitovali su se i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu u čini mi se travnju ove godine i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku krajem lipnja 2019. godine. To navodim kronologiju zbog toga i Odbor za zakonodavstvo, to je bilo jučer. Dakle navodim kronologiju da bih pokušao dakle objasniti genezu zbog čega smo mi danas ovdje na plenarnoj sjednici. Dakle ja sam u siječnju mogao u potpunosti prihvatiti obrazloženje Vlade RH da će se izraditi cjeloviti zakon. To je moglo držati vodu još i u travnju kada je to bilo na Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu ali protokom vremena argumenti Vlade u tom smislu postaju sve slabiji a vapaj roditelja djece sa teškoćama u razvoju je sve jači. Prvi put kada sam prezentirao prijedlog zakona to je medijski prošlo relativno nezapaženo. Kada je u negdje pred Uskrs Odbor za pomorstvo odbio prijedlog zakona dobilo je malo veću medijsku pozornost a kada je Odbor za zdravstvo odbio prijedlog zakona dobio je jako veliku medijsku pozornost. Mnoge javne osobe podržale su nastojanje Udruge Brački pupoljci da se ovaj zakon donese, dakle tu su bili glumac Marko Petrić, glumica Ana Begić-Tahiri, glumac Slavko Sobin, pjevač Joško Čagalj-Jole, pjevač Neno Belan, pjevačica Mirela Priselac-Remi, pjevač Toni Cetinski, glumica Nadija Cvitanović, pjevač Luka Nižetić, Klapa Rišpet i Ivo Amulić i Pero Kozomara, voditeljica Katarina Muškatelo, pjevačica Mija Dimšić i pjevač Vojko Vručina, odnosno Vojko V. Želio bih dakle reći da sam vjerovao da će biti dovoljno vremena do ljeta da se ovaj problem riješi, da nemam namjeru ni privatizirati ovaj zakon pokazuje i to dakle što je on autorski uradak dakle onih koji su ovu inicijativu pokrenuli a ja sam se trudio biti sredstvo da ova tema dođe na javnu scenu. Vi mene znate, ja ne pričam, ja dosta pričam u Saboru ali o ovoj temi sam jako malo govorio do možda prije, prije tjedan, dva. Dapače, ja ću vam pročitati neke odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora čisto da čisto da vidimo što naš Poslovnik govori. Pa ću vam ići od stavka do stavka. Članak 187.: „Opća rasprava o prijedlogu zakona vodi se tako da zastupnici iznose svoja mišljenja o potrebi donošenja zakona o osnovnim pitanjima koje treba urediti zakona, o ustavnoj ovlasti da se predloženi odnosi urede zakonom i opsegu i načinu zakonskog uređivanja tih odnosa.“. Ovaj zakon i ova tema je školski primjer kada o ovome treba raspraviti. Ja vjerujem da nitko od zastupnika ni ovdje prisutan niti onaj koji će se javiti u raspravi neće osporiti potrebu donošenja ovoga zakona, neće osporiti ni potrebu da se raspravi o opsegu i načinu zakonskog uređenja tih odnosa. Hoće li to ostati na ovoj skupini, treba li se proširiti, treba li se precizirati, treba li se širit, suziti, to nikome nije sporno ovdje. Pa se onda logično se za zapitati u čemu je problem. Ajmo dalje: „Rasprava o pojedinostima…“, stavak 2.: „…vodi se o tekstu prijedloga zakona i o pojedinim odredbama.“. To ćemo napraviti danas. Stavak 3: „Ako zastupnici procjene da nije potrebno donijeti zakon prijedlog zakona odbiti će zaključkom koji mora biti obrazložen i dostavljen predlagatelju.“. Ja sam siguran da u današnjoj raspravi neću čuti ocjenu da nije potrebno donijeti ovaj zakon. Ja sam siguran da će svi koji se jave u raspravu reći da je potrebno donijeti ovaj zakon, davati će neke prijedloge, sugestije, primjedbe ali sam siguran da nitko neće izgovoriti da ovaj zakon nije potrebno donijeti. I ako će to biti tako onda bi odbijanje zaključka čak bilo i suprotno Poslovniku. Stavak 4.: „Prijedlog zakona koji je odbijen na sjednici ne može biti ponovno uvršten u dnevni red sjednice prije isteka roka od 3 mjeseca otkada ga odbije Sabor.“. će zanimljivo protumačiti može li se ako bi Sabor odbio ovaj prijedlog to stavit u 3 mjeseca na dnevni red ali neću o tome pretjerano, to neka Vlada vodi o tome računa. „Nakon završene rasprave zaključkom kojim se prihvaća prijedlog zakona utvrđuju se mišljenja, stajalište, primjedbe i prijedlozi u svezi prijedlogom zakona i upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Zaključkom o prihvaćanju prijedloga Sabor može odrediti da predlagatelj zakona umjesto prijedloga za donošenje izmjena i dopuna važećeg zakona da je obavezan izraditi konačni prijedlog zakona koji će u cijelosti urediti određeno područje. To je upravo ovo što Vlada kaže, dakle upravo ovo što piše u Poslovniku kao razlog za prihvaćanje zakona, Vlada kaže da može ili da hoće izraditi konačni prijedlog zakona koji će u cijelosti urediti određeno područje. I zadnji stavak: „Prije podnošenja konačnog prijedloga ili konačnog prijedloga zakona iz stavka 6. sabor može odrediti da je predlagatelj zakona obavezan pribaviti mišljenje pojedinih tijela ili pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.“. Dakle ovo bi možda eventualno se vidjeti vidjeti o pravobraniteljici s invaliditetom ili Agenciju za obalni linijski prijevoz. I Članak 188. o čemu ćemo mi odlučivati, dakle: „Na osnovu prijedloga zaključka sabora o prihvaćanju prijedloga zakona, predlagatelj odnosno drugo tijelo, ako je to odredio sabor i s tim se suglasio predlagatelj izradit će konačni prijedlog zakona odnosno konačni prijedlog zakona iz Članka 180. stavka U suglasnosti s predlagateljem zakona može se odrediti da konačni prijedlog zakona odnosno konačni prijedlog zakona iz Članka 187. stavka 6. izradi radno tijelo sabora ili vlada i tada se oni smatraju predlagateljem zakona, a prijašnji predlagatelj gubi položaj predlagatelja.“. kao predlagatelj temeljem Članka 188. izjavljujem da prihvaćam da konačni prijedlog zakona izradi radno tijelo sabora i izradi vlada, bilo kao samo ovaj dio, bilo kao cjeloviti dio. Dapače Klub SDP-a će predložiti da sabor zaduži vladu da ovu predmetnu problematiku uredbom u roku 15 dana. Dakle, na snazi je još uvijek Zakon o ovlasti Vlade RH da donosi određene dakle akte iz djelokruga sabora, još uvijek je na snazi od 15. srpnja do 15. rujna i ako je vlada pripremila tekst zakona onda ovu odredbu doslovno u srijedu ili u četvrtak na prvoj slijedećoj sjednici ili na drugoj sjednici za 10 dana može staviti u zakon. Prema tome, ja nemam nikakve želje da uzimam autorska prava za ovaj zakon, smatrao sam svojom dužnošću kod prisege u Hrvatskom saboru da prijedlog zakona predložim, bio sam dovoljno strpljiv da se da dovoljno vremena bilo koje drugom predlagatelju zastupniku, vladi, odboru da predloži tzv. cjelovito rješenje, ali nakon 8 mjeseci smatram da je vrlo opravdano da malo jače saslušamo argumente onih koji su ovaj zakon tražili i koji su ga napisali, a da vladu pritisnemo da ovo pitanje riješi. Ja sam svjestan da u povijesti se vrlo rijetko dogodilo da se zastupnički zakoni, posebno ako se tiču ovaj oporbenih zastupnika prihvaćaju, ali se također dosta puta dogodilo da su ideje koje su iz zakona, prihvaćene naknadno, ali se čini mi se da se nikad još nije dogodilo da u popodnevnom zasjedanju sabora na prijedlog jednog zastupnika u ime Vlade dođe ministar, pa u tom smislu kako se to sada dogodilo ja zahvaljujem gospodinu ministru što je što je došao i pozivam ga dakle da ideje, osnovne ideje iz ovog zakona riješi što prije, a evo ja ovoga svečano izjavljujem kada ova problematika bude riješena vidjet ćete me bez brade, a dok me budete gledali s bradom zanat ćete da ova problematika još nije riješena. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Molim poštovane kolege da ne upadaju u riječ dok ne dobiju riječ. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bauk naveli ste dosta toga s čime se normalno slažem i vjerujem ovo što ste napomenuli da neće nitko bit protiv ovoga zakona u smislu da riješimo ovu problematiku, samo je pitanje na koji način sveobuhvatno ili mijenjanjem samo ovoga članka koji ste vi predložili. Ali kad već navodite kronologiju, kad ste nam pročitali ovdje sve iz Poslovnika vezano za donošenje konačnog prijedloga zakona i već kad ne želite uzimati autorska prava na ovaj zakon zanima me samo vrlo kratko jel svi smo pratili objave i koje ste vi ovdje napomenuli vezano za Bračke pupoljke i svi mi 10. izborne jedinice smo bili u kontaktu ili s njima ili s kolegama iz Crvenog križa otoka Brača. Zanima me zašto kao ministar sa Brača niste preuzeli tada autorska prava i jednostavno riješili taj problem jer kao što i sama udruga navodi ovo je problem od cijelog desetljeća, a ne ovih zadnjih godinu dana. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor kolega Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Vrlo jasno ovaj prijedlog je do mene došao u studenom prošle godine, ja ne tvrdim da kolege koje su to navele nisu to tražile 10 godina, ali do mene to nije došlo, a u saboru sam od 2008. godine. Da je tada došlo bilo bi formulirano u prijedlog zakona ili bi barem bio amandman na onaj zakon tko se sjeća u prošlom sazivu kad je Penićev amandman prihvaćen mimo volje Vlade glasovima MOST-a. Da je to tad bilo, bio bi i taj amandman. Dakle, ja sam vidio da su, ovoga predlagatelji izjavili da se oni za to bore 10 godina, ne tvrdim da to nije točno, ali do mene takav prijedlog dok sam obnašao dužnost koju ste naveli, ali i prije dok sam bio zastupnika pa i oporbeni nije došao, da je došao sigurno bi bio formuliran u prijedlog zakona ili barem amandman na prijedloge vlade. Hvala. (HDZ)** Slijedeća replika poštovani kolega Nikola Grmoja Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Dakle, poštovani kolega Bauk, nitko ovdje od nas ne želi znači i kolegica Strenja je također otvarala ovu temu, nitko ne želi znači da nužno prođe ovaj prijedlog zakona. Mi želimo da se ovo pitanje riješi, hoće li se riješiti znači nekakvom odlukom Vlade, hoće li Vlada uputiti zakon, ono na čemu inzistiramo je da se ovaj problem hitno riješi. To je sve što mi kao oporbeni zastupnici želimo. I mi ćemo podržati bilo koji prijedlog, evo vi ste dali jedan prijedlog kad smo mi kao dio vladajuće većine podržali, podržali jedan prijedlog koji je bio dobar. Tako da u tom smislu Vlada može očekivati našu podršku, vladajuća većina za bilo koji prijedlog koji će riješiti problem znači naše djece i njihovih obitelji. I u tom smislu dajem potporu i ovom vašem prijedlogu zakona, ali i bilo kojem rješenju koje će doći iz Vlade u ime kluba, u ime Slijedeća replika poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Bauk, ja neću sad govoriti tko je iz Brača, tko je iz Splita, tko iz Sinja. Činjenica kao što je kolega Ja ću ovdje kazati da je ovo rješivo, da ovo nije toliko ogroman problem, a da je toliko velik problem djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim obiteljima da je rješiv. Ovdje se ne radi o milijardama kuna, ni o stotinama miliona kuna, tako da rasprava jel to trebalo prije 10 godina, 9 godina, sramotno je šta sad, šta nije prije 10 godina, a poglavito što sad. Znači rješenja su ponuđena u ovome slučaju od oporbenoga zastupnika šta ne mora predstavljati problem Vladi. Vlada ima mogućnost ovoga rješavanja i uredbama il nekakvim drugim odlukama, a sveobuhvatno ako se želi napraviti na bilo koji drugi način naravno da ćemo mi to svi prihvatiti. A u ovome trenutku mi moramo i to je kolega Bauk,

ono što će ostati građanima sa ove rasprave trebalo biti da su se sve stranke složile da se ovo riješi što prije bilo kojoj formi. Ima nekoliko Poslovničkih mogućnosti za formu, međutim forma ne smije biti razlog da se ovo već dugo odgađa, ja sam jučer pitao dakle koliko to otprilike tjedno košta jednu obitelj, rekli su mi 800 kuna, ja to i prenosim, ja to prenosim sada ovaj ovdje. Ja i vas pozivam kad budete u ime Kluba MOST-a govorili, vidim da ste prijavljeni, da budete blagi u izričaju, dakle da građani ne steknu dojam da politiziramo na

prilike 300 djece jel tako, dakle 300 obitelji. Dakle, kad se to preračuna dakle u taj trajektni prijevoz radi se o jednoj po meni dakle za Hrvatsku vladu mizernoj dakle cifri. Tako da ne vidim razloga dakle u ova tri mjeseca ljetnih mjeseci da im se to ovom, zakonskim prijedlogom vašim ne riješi. Dakle, ne radi se o velikim iznosima novca i to je ključ koji ovdje trebamo poslati. Radi se o tome da, da se tim ljudima trenutno rješava ta situacija i da je ovo pitanje za njih vremena. Ovo je za njih pitanje mjeseci dakle oni su financijski iscrpljeni, dakle i u razgovoru dakle i s njima se zapravo vidi da je to njima pitanje svakog trenutka. Zahvaljujem. Kolega Bauk odgovor. **Bauk, Arsen (SDP)** Najbrži način da se ovo riješi i svi ćemo se složiti je Vladinom uredbom sa zakonskom snagom koju bi donijela Vlada kada sabor prestane zasjedati. I tu će Vlada imati našu apsolutnu podršku. To je to. Bauk. Slijedeća replika, poštovani kolega Ivan Kirin, izvolite. zapravo shvatio sam u onome što ste vi govorili kolega Bauk želite reći da neki ljudi možda i nemaju empatiju, a evo vi možda i članovi vašeg kluba imate empatiju, pa je to bio razlog prijedloga ovoga zakona iako ste ostali sami tu u klubu, sad se priključio slučajno gospodin Đujić. Međutim, predlažući ovaj zakon vi ste iščitavali Poslovnik o radu Hrvatskog sabora i Članak 174. i samo ste pročitali jedan dio, a ja bi se usudio reći u pripremi ovoga zakona vi se niste vodili upravo tim Poslovnikom jer vam ovdje ne piše ocjena izvori potrebnih sredstava za provođenje ovoga zakona. Neću reći da je ovaj zakon protuustavan, ali je u najmanju ruku diskriminatoran, vidio sam poslije da govorite o dvije kategorije, o osobama s invaliditetom i djeci u razvoju s poteškoćama u razvoju, ali on obuhvaća samo one koji imaju prebivalište na otocima …/Upadica: Zahvaljujem./… što s onima koji su na kopnu, a trebaju doći na otoke. da je konačni prijedlog mogli biste podnijeti amandman upravo, upravo to, ali nije bila intencija ovog zakona da rješava cjeloviti problem nego da na njega ukaže. Cjeloviti problem se rješava konačnim prijedlogom, bilo od strane Vlade, bilo od strane zastupnika. Što se tiče Što se tiče tzv. diskriminacije, dakle činjenica je da oni su sa otoka idu na kopno to moraju raditi svaki dan ili skoro svaki dan. Oni koji s kopna idu na otok to ne rade tako često. To je činjenica i problem je veći za ljude na otoku, nego za ljude na kopnu, ali ajde da upadnemo, da ne upadnemo u jednu logičku inverziju, ako je manjkavost ovog zakona što nije obuhvatilo još više ljudi onda on košta manje, a ne više, onda mu je to sa aspekta financija prednost, pa nemojmo ga onda na taj način diskreditirati. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovana kolegica Snježana Sabolek. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Bauk, evo ja bi samo djelomično ponovila prijedlog zakona kojim se trebalo omogućiti besplatan prijevoz u obalnom i i pomorskom prometu djeci s teškoćama u razvoju s prebivalištem na otoku, osobama s težim invaliditetom s prebivalištem na otoku, darivateljima krvi s prebivalištem na otoku, a koji su krv darovali najmanje 36 puta, a sada bi još ponovila i mišljenje koje je Vlada donijela i koje je slijedeće. Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u linijskim i povremenom obalnom pomorskom prometu. Ja se doista iskreno nadam da neće ostati na tom mišljenju Vlade i da će se to pitanje, ovako socijalno, osjetljivo pitanje hitno riješiti. Hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Bauk.

to riješiti u jednom razumnom roku, još uvijek vjerujem i nadam se da će to biti i prije jesenjeg zasjedanja Sabora. I da izreknem malo samokritike, i za vrijeme naše Vlade, Vlade u kojoj sam bio član, bilo je situacija kada bi Vlada odbijala oporbene prijedlog zakona govoreći da će se to riješiti cjelovito, nekad bise riješilo, nekad ne. Ako se sjećate zastupnika Mladena Novaka i Zakona o dječjem doplatku, to je bila jedna od sramotnijih odluka naše parlamentarne većine kada smo njegov zakon odbili u prvom čitanju ali je tada nakon toga to riješeno. Prema tome, ako želite ponoviti grešku naše parlamentarne većine, onda ćete i proći kao što smo ako želimo ovo pitanje riješiti onda se izdignite iznad toga, budite pametniji od nas, hvala. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre. Uvaženi zastupniče Bauk, 9.4.2018. g. održan je sastanak u Splitu kojem su nazočili ministar Butković, predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta, ravnateljica Agencije za za linijski promet obalni Paula Vidović te predstavnici inicijative, 30-ak udruga osoba sa invaliditetom RH. Na sastanku je jednoglasno zaključeno što je ministar podržao da će osigurati sredstva za ostvarivanje povlastica za besplatni prijevoz osoba sa invaliditetom, osoba u pratnji i besplatni prijevoz njihovih vozila, dakle povlašteni prijevoz u linijskom obalnom prijevozu obuhvaća prijevoz sa popustom i besplatni prijevoz. U kategoriju onih koji su besplatni prijevoz, logički dolazi i prijevoz osoba sa invaliditetom, ja vjerujem da je zakon spreman i da ide u konačnom Nema potrebe osporavati prijedlog donošenja zakona ovoga ili u poslovničkoj formi nekog drugog dakle da se problem riješi time što bi bilo u travnju. Od travnja do danas je prošlo 3 mj. a ako bi se prihvatio stav, onaj koji je do sad izrečen Vlade, proći će još najmanje tri ako ne i više dok se ovaj prijedlog usvoji. Ako se nešto može riješiti prije ili kako kaže naš narod, što možeš napravit danas, ne ostavlja za sutra, onda neka se riješi. I to je u prijedlogu zaključka najjednostavnije da to Vlada riješi uredbom. Inače ovo što ste citirali, jučer su na svom Facebook profilu objavili Brački pupoljci, dakle prethodno je u travnju obećanje da će se izmjena zakona dogoditi po hitnoj proceduri i to prije ljetne saborske stanke dao je ministar mora, prometa i infrastrukture a svoju potporu obećala je Predsjednica Republike, nažalost, nijedno ni drugo nisu ispunili obećano, sad će nam ministar možda reći. **Brkić, Slijedeća replika, poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Bauk, pa ovo je Vlada odgovorila je vrlo grubo prema svima onima koji trebaju pomoć i koji trebaju jeftiniju kartu za vraćanje sa otoka i ono što je Jadrolinija napravila da je onda dala popust od 90% vjerojatno uz blagoslov ministra koji je nadležan za taj dio je put ali očito da Vlada zbog nekih svojih politikantskih razloga jednostavno ne želi da vaš prijedlog zakona bude u saborskoj proceduri a da nema vremena ili nema želje da se to riješi zakonom niti uredbom, tako da ja ne vjerujem da ćemo doživjeti da Vlada u slijedećih 2 tj. ili mjesec dana prije nego ode na raspust, Vlada donese uredbu kojom će ozakoniti ovo jer će opet priznati da ste bili u pravu i to je tu osnovni problem da zbog svojih vlastitih PR-ovskih i politikantskih razloga, ne donosi se ovakav zakon i Vlada daje takvo sramotno mišljenje. Dakle, postupanje Vlade i parlamentarne većine po ovom pitanju od studenog do danas je ponašanje slona u staklarni. Rade sebi nemjerljivu štetu zbog nečega što mogu riješit odmah što ne košta puno i što bi svi pozdravili. I cijelo vrijeme predlažem rješenja da oni takvi ne ispadnu. A oni uporno pokušavaju takvi ispasti. Ali evo nadam se da se to na kraju ipak neće desit, da će ovo riješit u roku do kraja mjeseca i da onda možemo se nastaviti svađat kod drugih tema kao što se inače Vlada i opozicija svađaju. Dakle mene ovo mišljenje Vlade u siječnju mi je držalo vodu, ok, tisi nešto predložio, riješio, u srpnju više ne drži vodu, dakle to je jasno. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Josip Borić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bauk, nitko nije protiv toga da djeca s teškoćama u razvoju, invalidi imaju pravo na besplatan prijevoz i vozilom i kao osobe i to je nešto što že se dogoditi ali ćemo riješiti sveobuhvatno prijedlogom Vlade, tim više što smo već u Zakonu o otocima napisali da djeca imaju i njihovi pratitelji pravo na besplatan prijevoz i očito da su ostali problem vozila ali me interesira ova činjenica, znači luli smo već danas, znači 10 g. postoji određena inicijativa, udruge koje se s time bore, vi ste 2013. mijenjali ovaj zakon, 2013. i to malo šire i sveobuhvatnije i tada ste niti vi niti Mrsić, kolega Mrsić, niste sjetili da postoje takve inicijative i da se to tada već ugradi u Zakon o javnom linijskom obalnom prijevozu i da se taj problem riješi nego ste se kao sad sjetili da vam je netko to rekao prije godinu dana. Nije istina, netko ne govori onda istinu i danas ćemo u raspravi to malo raščistiti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, kolega Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** G. Boriću, ako govorimo o 10 g., 2009. vi ste tad bili tad bili pomoćnik ili državni tajnik u tom, jel do vas došla ta inicijativa tada? Eto vidite. Zašto mislite da ako je došla do vas kao resornog dužnosnika, da je do mene kao tada običnog zastupnika, mladog i perspektivnog opozicije, došlo? Ni kao ministra nije došlo. izmjene zakonskog članaka došla do mene, da sam napisao prijedlog zakona i uputio ga u proceduru svjestan svih okolnosti što se događa kada oporbeni zastupnik uputi zakon u proceduru kao sredstvo pritiska a vi ste to sredstvo očito podcijenili i sad ste se doveli u situaciju da se vas 15 mora braniti od mene jednoga, ali ne morate se braniti, ja ću vas podržat ako ovo riješite. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Bauk na odgovoru. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? hvala lijepo. Molim predstavnika Vlade, poštovanog ministra mora, prometa, infrastrukture, g. Butkovića da nam da obrazloženje i mišljenje Vlade. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolege, poštovani saborski zastupnice i zastupnici, sve vas evo lijepo pozdravljam i moram iskoristiti ovu prigodu budući da je Vlada zauzela svoj stav u siječnju mjesecu oko oko donošenja i prijedloga koje je išao od strane saborskog zastupnika g. Bauka i ono što želim reći na samom početku, nije točno jer stvorio se takav dojam da Vlada RH ili kao

koji ima za cilj riješiti ne samo djece s poteškoćama u razvoju koja putuju i prometuju i idu na rehabilitaciju itd. na kopno nego smo tom problemu i rješavanju tog problema krenuli još prošle godine. Da je tome tako i da govorim istinu, i ja sam potpisao u travnju mjesecu 2018. g. kad još nije bilo prijedloga g. Bauka jer vaš prijedlog je došao 6 ili 7 mj. kasnije, preporuku da Jadrolinija uvede popust od 90%, komercijalni popust ma vozila i na osobe sa invaliditetom i sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Drugim riječima, onaj tko putuje s otoka a spada u ove kategorije, on ne plaća 100% nego plaća 10% od cijene ili koja je predviđena i utvrđena cjeniku Jadrolinije. I to se primjenjivalo i primjenjuje se danas. Tako da odmah na samom početku želim reći, nikakav prijedlog oporbe nit pozicije ni ne znam kog saborskog zastupnika, mi znamo za taj problem i slijedom toga smo formirali radnu skupinu u ministarstvu koja broji 14 ljudi, 3 puta se je sastala u siječnju, travnju i lipnju, tri puta se je sastala i na tim sastancima se raspravljalo o tome da se taj problem riješi i da ne uključuje samo djecu s poteškoćama u razvoju nego da uključi sve invalide 100%-tne, ratne vojne invalide, 80%-tne, bez ekstremiteta itd., itd., o svemu tome će nešto više reći i saborska zastupnica Lukačić koja je u to bila uključena. Slijedom toga sam ja bio, to je istina, ja sam bio u svibnju mjesecu, negdje početkom svibnja sam bio na Braču i sastao sam se sa navedenom udrugom i nije točno da sam ja obećao da će to biti do ljetne stanke, ja sam im rekao da će to biti riješeno, da će zakon ići u hitnom postupku i ići će, takav je i prijedlog taj zakon ide na javno savjetovanje slijedeći tjedan, on je gotov, on je usuglašen i nakon mjesec dana predviđa se završiti javno savjetovanje, da će u rujnu mjesecu bit u proceduri Vlade i nakon toga i listopadu će biti ovdje u Hrvatskom saboru. Znači, uveden je popust od 90% da se kompletno nađe rješenje cijelog problema, ponavljam ne samo za djecu sa poteškoćama u razvoju nego i za osobe sa invaliditetom i mi uvidimo u taj prijedlog novog zakona, vidjet ćete osobe sa invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% ili više, hrvatske ratne vojne invalide sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100% na trajektnim linijama za vozila, za djecu sa poteškoćama u razvoju III. i IV. stupnja invaliditeta itd. za to je potrebno osigurati na razini godine, to su podaci od strane Agencije za obalni i linijski prijevoz nego oko 15 milijuna kuna, ta sredstva su pronađena, bit će u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i taj problem će se riješiti. Po meni nije trebalo ovo sve skupa politizirati, ne uopće želim ovo politizirat, niti sam politizirao u bilokojem trenutku, govorim fakte, govorim činjenice kako je sve ovo skupa išlo i koji je redoslijed. Do tada, sutra će Vlada RH, ja sam i sa predsjednikom Vlade, donijeti zaključak, ja sam donio preporuku, 90% i to Jadrolinija primjenjuje, ne primjenjuju svi brodari, primjenjuje Rapska plovidba, neki dan, neki ne, sutra će biti zaključak Vlade da se ide na 100%-tno do donošenja zakona da se primijeni 100%-tno oslobađanje ne samo za djecu s poteškoćama u razvoju nego za sve invalide kako smo to i utvrdili. Vaš prijedlog nije bio zlonamjeran niti smo ga mi odbili zašto što je on zlonamjeran, zato što je on došao od strane SDP-a ili ne znam koga nego smo htjeli to pitanje riješiti Vaš prijedlog je bio, ja neću reći loš, on je dobar ali nije rješavao stvari u cjelini, onako kako se i zalaže sve udruge invalida, krovne itd. i mi smo htjeli i njih saslušati u tom djelu. To vam je istina i to ovako vam stvari stoje i ja tu završavam. Znači Vlada je odbila u siječnju iz razloga što smo mi to najprije morali prošle godine staviti za ovu godinu u plan zakonodavnih aktivnosti izmjene toga zakona, vi znate tu proceduru čak bolje od mene jer ste bili ministar uprave, znači sve je išlo svojim redoslijedom i nema nikakvog razloga da stvaramo hipnozu u hrvatskom društvu da se taj problem ne želi riješiti. Eto, hvala vam lijepo. Zahvaljujem poštovanom ministru i obrazloženju i mišljenju Vlade, imamo nekoliko replika, poštivani kolega Miro Bulj, izvolite. Miro (MOST)** Uvaženi ministre, slijed aktivnosti koje ste vi nabrojali ako će dovesti do rješenja da djeca sa poteškoćama u razvoju naravno i ovaj cjeloviti koncept ako se napravi znači ipak jer se pomakla i doći će do rješenja. Međutim ovdje se radi kako ste rekli o 15 milijuna kuna, ja mislim da ne trebaju baš tolike procedure ovakve da postoje, uredbe, postoje mogućnosti donošenja odluke kao što ste rekli da Jadrolinija poštiva 90% olakšica, povlastice ali i niz drugih brodara, prema tome ja milim da ova inicijativa zakonska se ne treba odbijati na taj način nego se može jednostavno reći Vlada će napraviti to, to, to, to, do konačnog rješenja zakona. Prema tome, ova zakonska inicijativa koja je pokrenuta još u 11. mj. je bila na odboru u 3. mj. na kojem sam nazočio, mislim da je bilo dovoljno vremena da se ovo riješi ali da se sada riješi toj djeci, svima će biti na otocima dobrodošlo. Zahvaljujem. Odgovor, ministar Butković, izvolite. krajem prošle godine, mi smo već u 2018. u travnju sam ja donio preporuku Jadroliniji za ovih 90%. Njegov prijedlog nije loš niti smo ga mi odbili iz razloga što on je za nas i za udruge koje se bave time bio polovičan, ne možemo prihvatit nešto, onda za 2 mj. ić ponovno u izmjene zakona. Znači čisto je stvar procedure rješavanja cjelokupnog problema, ja sam zaista najjednostavnije objasnio, znači sutra će Vlada donijeti zaključak da to više nije 90 nego 100% a zakon ide po onom redoslijedu u proceduri kako sam vam i rekao. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Ministre, zahvaljujem na ovom što ste nam rekli, znači da će Vlada zaključkom odobriti sada 100% popusta, besplatan prijevoz dok se ne donese zakon, jasno pokazujemo da razumijemo što nam građani žele poručiti i prošla godina 2018. Jadrolinija, vidim podatke, znači 1600 karata za vozila i 3500 putničkih karata odnosile su se na osobe sa invaliditetom, znači i njihovu pratnju i vozila. I sad je pitanje da li je to samo prema otoku Braču ili je to prema svim otocima. Znači želimo prema svim otocima, da svi imaju pravo bez obzira što je inicijativa došla sa otoka Brača i više udruga i da ta stvar bude trajna i da se ne otvaraju više takva pitanja s obzirom da je i Zakon o otocima donesen i postao je na snazi od početka godine i on predviđa besplatan prijevoz osobama

Dakle, poštovani ministre ja mislim da je dobro iako se kolege iz HDZ-a posebno oni koji su članovi odbora su se morali braniti od ovog pritiska javnosti, ja mislim da je dobro da se stvorio takav pritisak javnosti jer će prije kolegice riješiti problem. Ja mislim da tu nema ništa loše i ništa ovo što ovdje su kolege govorile, ja mislim da je čak bio i pretjerano pomirljiv kolega Bauk, čak je i priznao neke greške vladajuće koalicije, da ja nisam primijetio ovdje nikakvo politiziranje nego želju da se ovo što prije riješi. Nije bilo nikakvih napadanja niti kolega iz HDZ-a ovdje od strane nas u Saboru, nego želja da Vlada, znači da vi kao ministar utječe da se ovaj problem što prije riješi i ne vidim ništa u ovoj raspravi, ja mislim da će sada svi moći vidjeti da i vi želi da se to dogodi.

ovdje se vidi ustvari koliko je Vlada efikasna i malo ste terminološki ako mi možete odgovoriti na dva vrlo jednostavna Prvo, govorite da postoje udruge koje su se bunile za da se prihvati rješenje koje je kolega Bauk predložio pa ako znate koje udruge osoba sa invaliditetom su pismeno ili na bilokoji način izrazile neslaganje s ovakvim rješenjem. Drugo, ovdje izmjena jednog članka zakona, imate onda povjerenstvo od 14 članka, treba vam 6 mj. da izmijenite taj zakon, dobro to je stvar efikasnosti ali me isto tako zanima zašto niste onda u siječnju kada ste odbili ovaj prijedlog kolege Bauka, donijeli ovaj zaključak koji ćete donijeti slijedeći tjedan, da svi imaju pravo na 100%-tno oslobođenje od cijene karti. Zašto to niste napravili u siječnju nego sada kada je pritisak javnosti veliki, kad vam to ruši vaš rejting? **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Mrsić. Odgovor, ministar Butković, izvolite. **Butković, Oleg (HDZ)** G. Mrsiću, ja se u svom poslu i u ovom što sam radio oko ovog zakona uopće ne vodim nikakvim rejtinzima nego sam vam na lijepi način pokušao to objasniti. Nisam rekao da su neke udruge bile protiv ili su bile za, ovo što je kolega Bauk predložio, nitko od nas ne može bit protiv. I nitko nije protiv njegovog rješenja. Mi smo samo iz razloga da riješimo cjelokupni problem ne samo ponavljam djece sa poteškoćama u razvoju nego svih invalida, one kategorije, vi ste liječnik, opet to bolje razumijete od mene, odbili i išli u cjelokupno rješavanje problema, nitko nije protiv kolege Bauka i njegovog prijedloga jer to sam jasno i rekao ovo. Što se tile ovih 100%, primijenili smo 90% prošle godine u travnju i smatrali smo da ćemo donijeti zakon ove godine i donijet ćemo ga, neka bude na snazi tih 90% to nije i to je veliko olakšanje već bilo u samom startu. Tako da …/Upadica: Poštovani kolega ministre ovaj ja bih se samo osvrnuo dakle na da i vi nas morate razumjeti oporbene zastupnike, dakle mi smo dobivali na neki način cijelo vrijeme obrazloženje dakle iz Vlade da se ne prihvaća određene zakonske inicijative jer se čeka cjelovito rješenje, pa meni to nije bilo logično rješenje u tom trenutku, nije mi ni sada jer to je kao da imate dvoje djece i sad imate jednom djetetu priliku riješiti ne znam prijevoz u školu besplatni koji nema, a drugo to prijevoz plaća i kažete ne želim riješiti tom djetetu prijevoz jer nije fer prema ovom drugom djetetu. Dakle, idemo rješavati ono što je moguće u datom trenutku što je brže moguće, samo je to bilo u pitanju. **Brkić, Milijan (HDZ)** Odgovor ministar Butković. **Butković, Oleg (HDZ)** Poštovani zastupniče jedna stvar, tu je bilo rasprave danas da 10 godina traje inicijativa i borba udruga invalida i ne znam čega da se ovo pitanje riješi. I sad imamo prijedlog gospodina Bauka, koji je po nama nije cjelovit i imamo cjelovito koje će se od današnjeg dana donijeti u Hrvatskom saboru za najviše 3 mjeseca. Imamo na snazi 90% oslobađanje od komercijalnog, 90% smo oslobodili. I sad tko tu može iščitati da postoju zle namjere i da ne postoji namjera Vlade ili ministara ili ne znam koga da taj problem riješi. Evo to je mislim jedno logično pitanje koje vam moram zaista postaviti. To ne postoji, ja vas uvjeravam u to, mi smo saslušali kompletno invalide, to je vrlo osjetljivo pitanje, to je vrlo osjetljivo pitanje, punoljetne osobe, netko ima djeca s poteškoćama u razvoju ima 17 godina, do godine ima 18 da li se to na njega isto odnosi. To je bilo puno pitanja koje smo morali razriješiti. Zahvaljujem poštovanom ministru na odgovoru. Slijedeća replika poštovana kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre ja evo slušajući ovu raspravu vidim da mnogi kolege ovdje puno toga ne razumiju šta je vezano za ovaj zakon, ja vas lijepo molim recite samo jesu li se udruga osoba sa invaliditetom usuglasile oko definicije koju ste odlučili staviti u zakon i koja će se naći u zaključku Vlade sutra. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Odgovor ministar Butković. **Butković, Oleg (HDZ)** Moj odgovor je jesu, jel imali smo nekoliko sastanka i reko sam koliko puta i ovaj zaista smo uvažili sva njihova razmišljanja i udruge Brački pupoljci i ne znam da ih ne nabrajam sve koliko ih ima ali i krovne udruge invalida, tako da uvažavali smo mišljenja apsolutno i u prijedlogu zakona i u ovom zaključku koji će sutra biti donijet. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Ante Babić. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine ministre, vi ste previše benevolentni što se tiče SDP-a posebice gospodina Arsena Bauka. Arsen Bauk je socijaldemokrat koji je perfidan i on je vrlo vješto danas ovdje u Hrvatskom saboru prezentirao taj dio vezano za prijedlog ovoga zakona. Dakle, svi mi kao imamo empatiju s osobama s invaliditetom i gospođa Lukačić će vam to reći u ime Kluba HDZ-a. No, trebate biti trebate biti oprezni kada se govori i o kategorijama osoba s invaliditetom. U RH vam postoji 508.437 osoba s invaliditetom, dakle kad govorimo o takvim stvarima u ovom slučaju gospodin Sladoljev govori o 300 obitelji na otoku Braču koji ima osobe s invaliditetom, taj podatak vam uopće nije točan, to uopće nije tako. Dakle, ovo je bio prijedlog Gradskog društva Crvenog križa između ostalog da se pomogne ide ravnateljima krvi s otoka Brača, što kažem opet moramo biti oprezni oprezni glede takvih pojmova, a i onoga što vi kažete vezano za pomoć invalidima. Rekli ste 90% i sada se plaća, znači za osobu s invaliditetom, osobu u pratnji i za vozilo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Kolega Babiću hvala lijepo, ja bih vas lijepo molio da pripazite malo na vrijeme i vi i druge kolege. Slijedeća replika poštovani kolega Tomislav Klarić. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega odnosno ministre Butković svako ko je slušao vaše izlaganje ovdje može si postaviti pitanje čemu uopće današnja rasprava o ovome zakonu, ako je ministarstvo i vlada odredilo povlasticu od 90%, ako je rečeno da će do kraja ove godine po hitnom postupku ići cjeloviti zakon, ako je rečeno da neće biti samo inicijativa za ovaj dio populacije već i za sve invalide, znači da je Vlada odgovorno pristupila ovom problemu i da donosi cjelovito rješenje. Ako govorimo zbog čega ovakva inicijativa, zbog čega ovakav pritisak javnosti, jednostavno iz razloga da bi se omalovažio sav vaš rad i uspjesi Vlade. razloga osim toga. U svakom slučaju podrška i mislim da je ova današnja rasprava u ovom tonu potpuno bespotrebna. Vjerujem da će kolegica Lukačić o tome se detaljnije

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, evo prvo drago mi što ste nam se ovdje pridružili vezano za ovaj zakon i namjerno sam se javio zadnji da mogu poslije povući raspravu pojedinačnu jer mislim da više nema smisla. Ponovit ću samo za kraj onako možda i kao papiga, rekli ste zakon kreće u proceduru javne rasprave kroz dva tjedna, nakon toga bit će poslan u hitnu proceduru tj. u rujnu Vlada će poslat u hitnu proceduru zakon u sabor i planira se biti donesen na jesen tj. u 10. mjesec do tada stoji ova preporuka Jadrolinije od 100% oslobođenja, tako da mislim da nemamo što dalje raspravljat, ovim putem se zahvaljujem. To je to. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Bačić. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolegice i kolege uvaženi ministre, pred nama je Prijedlog Zakona o dopuni prijevoza, linijskog prijevoza povremenom obalnom pomorskom prometu. Naravno evo sve što su kolege rekle i kao predlagatelj, kolega Bauk bez obzira tko je ga predložio uvaženi ministre bezbroj puta sam ovdje ponavljao vaša brojna obećanja, zaključke ali ovdje vas molim da se ovaj problem riješi. Ovde se radi o djeci na svim otocima, tu se radi oko 300 djece sa poteškoćama u razvoju, ovde se ministre radi da to Vlada može riješiti svojom uredbom. Ja znam da ćete vi nabrajat sve šta ste poduzeli da ste davali preporuku, ali preporuka je nešto što nije obavezujuće prema privatnim brodarima što znači da privatni brodari ja ne znam ispunjaju li tu vašu preporuku i dal ste vi to njima dali nadoknadu o tome niste govorili, vi ste govorili o državnoj tj. o Jadroliniji, prema tome ovaj problem je vrlo lako rješiv i mislim da je predlagatelj to i kazao. Ja sam bio na Odboru za promet u 3. mjesecu također imao sam svoj prijedlog zakona tada je bio i kolega Bauk sa svojim prijedlogom zakona na odboru koji nije tada prošao. Znači u 11. mjesecu je predložen ovaj zakon. Mi možemo ovdje govoriti o cjelovitosti rješavanja ovoga problema, ali ovdje je vrlo lako rješiv problem. Problem se rješava jednom uredbom. Ja ne znam kakav je taj vaš zaključak, da će taj vaš zaključak bit također preporuka od 100% koji ste vi naveli i dal će to važiti za privatne brodare, a ovde se ukupno radi znači za svu djecu sa poteškoćama u razvoju i ovaj prijedlog gdje davatelji krvi u razgovoru sa dobrovoljnim i kao davatelji krvi sam osobno gdje sa 36 davanja krvi, 36 puta muškarci, a 25 puta žene koje su dale krv također je prihvatljiv. ovdje zaista mi svi skupa bez obzira bili oporba, bili vladajući evo naveo je kolega Bauk i primjer zastupnika Penića koji je tada bio u oporbi SDP-u, tada je prihvaćen po prvi put amandman, a to je bila besplatan prijevoz za Hitnu pomoć koji je na otoke, gdje su, gdje je Hitna pomoć morala plaćati također prijevoz i tada je MOST glasao za prijedlog oporbenog, amandman oporbenog vijećnika i amandman je prošao i nikome nije pala kruna s glave. Doduše pala je vlada, al nije nikome kruna s glave. Evo žao mi je šta je ministar otišao, ja mislim da može ponuditi on, ok tu ste, ja mislim da je vrlo jednostavno rješenje. Da je pritisak javnosti prema zastupnicima koji su na odboru nisu prihvatili je urodio plodom. On je urodio plodom zbog toga što je neistina da je 90% nisu plaćali svi, jedino u Jadroliniji. Ponavljam u privatnim brodarima, u privatnim prijevozima brodskih linija to nije bilo obavezujuće ministre ta preporuka. Znači imate mogućnost da ovaj problem se riješi i ja ne mislim šta kolege iz HDZ-a ovde naglašavaju, a Ines Strenja Linić je kao predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo sazvala sjednicu tematsku i na toj sjednici je uzurpirala, kulminira ovaj prijedlog do usijanja i naravno da je meni razumljivo da će ministar nabrajat sve dobro šta je napravio, a u konačnici preporuka nije rješenje. Preporuka nije rješenje, a o cjelovitosti zakona, kad će on doći u proceduru, dal će doći u proceduru, da li će to biti kraja godine, međutim ja mislim kolega Bauk je ovdje bio blagonaklon, rekao da prihvaća sva rješenja. Da ovo bude slobodno prijedlog Vlade, da ovo bude što neka bude prijedlog, ali ja mislim da ovaj trenutni problem, 300 djece sa poteškoćama u razvoju u razvoju je vrlo rješiv ministre i mislim da bi bilo dobro da izađete ovdje i da kažete u ime Vlade da će Vlada uredbom riješiti ovih 15 miliona kuna. Znači, ne radi se, godišnje govorimo negdje od 15 miliona kuna za svu djecu, ne znam kolega Babić je maloprije rekao da nije istina da je na Braču, Braču, govorimo o 300-tinjak djece, tako za sve 15-tak miliona. Znači, čak za sve znači i ovo što ulaze osobe s invaliditetom ne samo djeca sa poteškoćama u razvoju. Znači, ja mislim da ovaj problem je dobro što je kulminirao u javnosti, on je tinjao kao što je naglašavano od 11. mjeseca od sada, a sad da nabrajamo dal je kolega Bauk bio ministar, da je s Brača, to nije riješio, dal je netko drugi tribo riješiti, zbog čega se nije riješilo, da nabraja ministar Butković kojega ja često napadam zbog drugih stvari koje i napadat ću ga, al ovdje ga ne želim napadati, ovdje ne želim politizirati, ovdje želim kazati svim nama zastupnicima da mišljenje Vlade nije najpametnije napravljeno, da je sama riječ odbija se ovakav prijedlog nije najbolje rješenje. Mislim da se tribalo naši komunikacija sa Odborom za promet, tu je predsjednik odbora bio do maloprije, da tribala naši komunikacija, sjest se sa predlagateljem ovoga zakona koji je bio u proceduri i pronaći se najbolje rješenje. A u ovome trenutku ministar nudi da je najbolje rješenje uredba. Uredba Vlade je ima snagu kao i zakon, ja mislim da se ovo može riješiti do konačnog rješenja cjelovitog kako vi kažete rješenja, naravno da ima i širi kontekst ova priča ima potreba potreba i na kopnu, ima potreba i na mojoj Dalmatinskoj zagori. Međutim, ovdje se radi o djeci na otoku, radi se o njihovim pratiteljima koji plaćaju ogroman iznos. Meni je drago čuti od vas da ste vi 90% riješili za Jadroliniju, meni je to drago ima brojne jedinice lokalne samouprave također koje pomažu, regionalne samouprave, ali da bi bilo trajno riješeno potreban je kažete cjelovit zakon. A ovaj dio koji je kolega Bauk dao kao predlagatelj mi iz Kluba MOST-a i poglavito tu je bila najzainteresiranija ovo ovoga priče kao i svi mi saborski zastupnici, osoba koja vodi znači Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, to je za zdravstvo ova gđa. Ines Strenja Linić koja je i sazvala tematsku sjednicu iz te sjednice je u biti kulminirala ova priča. Ja mislim da bi trebalo završiti ovu ministre priču da izađete ovdje za govornicu i da jednostavno napravite ovaj korak koji vas neće ništa umanjiti, neće vam smanjiti krunu za ovih 15 milijuna kuna ovom uredbom a cjeloviti zakon, ili kako se vi dogovorite sa predlagateljem da se riješi ovoj djeci dati. O toj djeci sa poteškoćama u razvoju više ne govorimo i na ovaj način da u javnosti se ne stvara percepcija o bilo kome da je protiv djece sa poteškoćama u razvoju, da se ovaj problem riješi. A naravno da ćete imati o kluba MOST-a i potporu u cjelovitom rješavanju ovoga zakona jer ovo je pitanje djece, ono nije pitanje politike niti naše političke borbe, niti PR-a niti bilo čega nego jednostavno pitanje djece. Vjerujem da ima načina poslovnički, zakonski da se ovaj dio sada riješi odmah tako da ovu priču jednostavno na zadovoljstvo te djece riješimo i tih ljudi koji imaju problema imaju problema sa linijskim prijevozom, imaju problema sa velikim iznosima koje plaćaju kao pratitelji i za njihova vozitelja. očekujemo od vas ministre da ćete se izdignuti iznad svega i da ćete pokazati tu svoju širokogrudnost koju često prikazujete i u svome govoru. sve ostale ću vas kritizirati što nije dobro a oko ovoga ako ovo prihvatite gdje god dođem ja ću vas hvaliti na sav glas. Vjerujem da imamo svi ovdje veliko srce prema djeci, da ćemo ovo ostaviti iznad politike i vjerujem, ispod političkih nekakvih razina i zaista bilo kakva priča, spominjanje te djece, njihovih roditelja i oduljivanje te priče ne donosi nikome ništa dobro. I ja mislim da ne treba biti nervozan i ja mislim da ne treba nitko od saborskih zastupnica i zastupnika govoriti da to saborski zastupnici ne razumiju. Mi živimo u stvarnom društvu sa stvarnim potrebama ljudi. Ja znam kako je u mom kraju, kolegice, ti ljudi proživljavaju, kako žive, koji su problemi sa zdravstvom, koji, ja to poznam a ovdje je očito da su se udruge i ljudi pobunili koji imaju taj problem a u ovome slučaju radi se o djeci. I mi nemamo ovdje nikakav problem da ovo podržimo, ja mislim da nećete ni vi imati ovaj problem. Zakonsko rješenje imamo mogućnosti stanke, imate mogućnost da porazgovarate sa predlagateljem. Ono što dogovorite mi smo supotpisnici da ide ovo u proceduru u hitnu u hitnu proceduru da jednostavno predsjednik Sabora je morao staviti ovu točku dnevnog reda ali je potpisalo više od 30 zastupnika. Mi smo potpisali prijedlog iz kluba MOST-a kolege Bauka, bez ikakvoga problema tako vjerujem da i vi ministre možete se izdignuti i da hrvatska Vlada ovaj problem riješi bilo uredbom, bilo kako a taj okvirni zakon koji će riješiti sveobuhvatne probleme vjerujem da će doći što prije ali evo ovaj problem očekujem da ćete riješiti. Hala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite.

Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine predlagatelju, kolega Bauk, poštovane kolegice i kolege. Ja prije svega želim istaknuti iskreno žaljenje što sam danas i u ovoj raspravi za koju smatram da možda više uopće nema smisla obzirom da smo svi čuli da je Vlada našla rješenje i to nije ga našla danas, nije ga našla danas nego već neko vrijeme Vlada priprema rješenje koje će prije, koje će biti na snazi prije donošenja zakona. Ali izražavam žaljenje što sam danas ovdje od mnogih kolega čula sažaljenje prema osobama sa invaliditetom. To je ono što osobe sa invaliditetom najviše ne vole. Ja vjerujem da je vama svima poznato, ako nije, u dvije, tri rečenice ću vam ponoviti koliko je ova Vlada do sada učinila za osobe sa invaliditetom. Premijer i ja osobno izradili smo program za osobe sa invaliditetom koji program nikad ni jedna druga stranka nije imala. Taj program nisu moje ideje bile, niti premijerove ideje nego je on bio usuglašen sa osobama sa invaliditetom. Mislim da to nešto znači. U ove skoro 3 godine mandata ova Vlada, samo ću dva prava spomenuti, povećala je osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu koju nitko nije taknuo 20 godina. Znate li koliko to znači osobama sa invaliditetom? To su neki segmenti koje je dobro imati na umu da bi znali koliko ova Vlada čini za osobe sa invaliditetom i moram reći premijer osobno obzirom da je to čovjek koji ima, čak čak neću reći niti senzibilitet, nego koji ima izuzetno puno znanja o osobama sa invaliditetom za razliku od mnogih. No dobro, vratimo se mi na ovaj zakon za koji smo evo već danas nekoliko puta čuli kako smatramo da nije cjelovit, da je manjkav, točno. Ja uopće ne sumnjam u izuzetno dobre namjere kolege Arsena Bauka, uopće. Ja sam to na svim odborima na kojima sam ja sudjelovala i ponovila. Ali osobe sa invaliditetom vam najviše ne vole polovična rješenja, sad im daj, pa im sutra uzmi. Po ovom prijedlogu to bi se upravo tako i dogodilo. Ako je ovaj prijedlog udruga, nije bitno koje udruge onda nažalost ovdje moram istaknuti da ni te udruge ne razumiju što se to u Hrvatskoj događa a što je vezano za osobe sa invaliditetom. Ja mislim da bi svi trebali znati da Hrvatska vještači po novim kriterijima i to najbolje kolega Mrsić zna jer je on bio ministar kada smo uveli nove kriterije. I super, pohvaljujem, odlično, samo mi je žao što ti kriteriji nažalost nisu zaživjeli u vrijeme kada je kolega Mrsić bio ministar pa danas to moramo uređivati mi, ova Vlada. Ova Vlada konačno uređuje kriterije za utvrđivanje invaliditeta i konačno uređuje tko će to raditi. Do danas to nismo imali. Tko će donositi rješenja i invaliditetu? Ali o tome sam već nekoliko puta govorila pa neću nastavljati dalje nego ću reći evo nekoliko riječi zašto smatramo da je ovaj zakon manjkav i da nije cjelovit? Ovaj zakon odnosi se prije svega na djecu sa teškoćama u razvoju i na osobe sa invaliditetom koje žive na otocima, koje imaj prebivalište na otoku. To je diskriminacija. Svi znate da je Hrvatska potpisala Konvenciju UN-a o pravima osobama s invaliditetom kao treća zemlja u svijetu a da u Konvenciji u članku 5. itekako jasno piše da će zemlje potpisnice učini sve da se ne dogodi diskriminacija. Međutim, mi ne smijemo upravo zbog toga dozvoliti nikakvu diskriminaciju a osobito ne diskriminaciju između osoba sa invaliditetom. Dakle pravo na ovaj prijevoz moraju imati i osobe s kopna. Dozvoljavam da možemo o tome razgovarati i ova Vlada i o tome razmišlja ali ne sama, ne sama nego u partnerstvu sa osobama sa invaliditetom, što opet naglašavam što je premijer od prvog dana kad je postao premijer rekao da želi da mu osobe sa invaliditetom budu partneri i zbog toga ja danas sjedim ovdje kao zastupnica. Zbog toga je premijer dao meni svoje mjesto jer je imao povjerenje da ću na pošten i korektan način raditi svoj posao, pa tako i ovo. Vrlo je teško kolegice i kolege složiti definiciju tko će imati pravo na određenu povlasticu. Zbog toga što imate odrasle osobe sa invaliditetom koje imaju nekoliko rješenja. Koje će vam od toga bit mjerodavno, sva ne mogu biti jer se ljudi na na šalterima, bilo kojeg brodara ili bilo gdje neće uopće znati, neće znati što to čitaju. Dakle morate odrediti koji dokument je dokaz o invaliditetu. Danas nove osobe sa invaliditetom uopće ne poznaju takva rješenja jer im više takva rješenja nisu potrebna, postoje nova obzirom, odnosno nalazi i mišljenja, obzirom da vještačimo po novom sistemu. Dakle to je jedan od razloga zbog kojih ovaj zakon nije manjkav. Ovdje se navodi da ovo pravo trebaju imati osobe sa težim invaliditetom. Što je to teži invaliditet? Gdje imat dokument koji kaže da je Ljubica Lukačić osoba sa težim invaliditetom? Nigdje, to ne postoji. To je nekad postojalo u opisu, samo u opisu, nikada u kvalifikaciji za invaliditet. To ne postoji. Da li je to treća ili četvrta razina koju danas vještačimo ili je to 80 i više posto. Ako je da li samo na donje ekstremitete ili općenito. Znate li vi da danas ima ljudi koji imaju više od 80% tjelesnoga oštećenja, općenito, ne govorim sada o donjim ekstremitetima a za koje sada da ih vidite biste rekli da nisu osobe sa invaliditetom. I sigurno i nisu ali imaju tjelesno oštećenje međutim to tjelesno oštećenje nije proizvelo invaliditet i hvala Bogu da nije. Prema tome, vrlo oprezno morate odrediti definiciju tko će to biti. Nije bilo drugog načina zašto je to toliko dugo trajalo? I u razgovoru s ministrom i sa udrugama osoba sa invaliditetom ja sam izrazila i nije to samo moja želja, to na kraju krajeva Konvencija UN-a nalaže da se ni jedan propis koji regulira problematiku za osobe sa invaliditetom ne smije donijeti bez osoba osoba sa invaliditetom, bez toga da one sudjeluju u radnim skupinama. I upravo zato je to toliko trajalo i upravo zato je Ministarstvo moralo čekati toliko dugo, nije bilo izbora. Mi sada samo vama za informaciju, Vlada u ovim trenucima izrađuje, odnosno radna skupina izrađuje Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnoj asistenciji. Znate kako je teško naći definicije? Izuzetno teško. Nađete vi opisnu definiciju koja je u Konvenciji, koja je toliko plastična, toliko široka da biste ste, ne znam rekli za svakoga da je osoba sa invaliditetom ali to ni jedna država ne dozvoljava tako široko ostvarivanje prava nego se mora odrediti koje će to osobe imati na što pravo. osobe sa invaliditetom rekao je ministar su se usuglasile oko definicije kada je u pitanju ostvarivanje prava na besplatan prijevoz. više puta danas čuli, to, i te osobe sa invaliditetom nisu plaćale punu cijenu karata. Imate subvenciju od 90%, znate koliko to iznosi?

dakle za osobu sa invaliditetom ili dijete sa teškoćama u razvoju i za njegovu pratnju i 15 kuna za automobil. Međutim, 4x godišnje sve osobe sa invaliditetom na području RH imaju 75% popusta i besplatnu pratnju i besplatni automobil. To je ono što je bilo do sada. I ja se slažem da ljudima koji odlaze, pa neću reći svakodnevno jer skoro da sam sigurna da nitko ne ide svakodnevno jer nažalost i terapije se niti ne mogu dobiti baš svakodnevno. A još nešto što morate znati da sve osobe sa invaliditetom i sva djeca sa teškoćama u razvoju sa otoka ne idu nužno na kopno na rehabilitaciju, ne idu nužno jer i na Braču i na Hvaru, spominjem ta dva otoka zato što su najveći, tako i na nekim drugim otocima postoji sustavno rješenje rehabilitacije. Postoje kuće koje sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje imaju ugovor i provode medicinsku rehabilitaciju pri domovima zdravlja ili pri svojim ustanovama ili je provode u kući. Činjenica da možda nema na otocima, ne možda nego sigurno dovoljno defektologa, dovoljno ili'ti edukacijskih rehabilitatora, nema dovoljno logopeda ali toga poštovane kolegice i kolege nema dovoljno ni na kopnu. Snalazimo se kako god znamo. Biti logoped nekad nije bilo interesantno zanimanje, e danas je postalo. I danas ih nemamo, zato ćemo sve učiniti da ih imamo što više kako bi i djeca na otocima a i djeca na kopunu imala jednaku mogućnost, jednako pravo i na ranu intervenciju ali i na sve druge oblike rehabilitacije. Stoga, mi je žao da se osobe sa invaliditetom koriste doista u politikanstvo. I to doista i je politikanstvo. I još moram reći da mi je izuzetno žao evo sad dok je govorio i kolega Bauk, mnoge osobe s invaliditetom i ministar dok je govorio, mnoge osobe sa invaliditetom su, samo što naravno u sabornici ne mogu i ne želim odgovarati ali su mi slale poruku na mobitel i pitale zašto se ne prenosi sjednica Sabora jer su ovo željele slušati. Žao mi je što mediji danas nisu toliko zainteresirani a već 10 dana govore o HDZ-u, ona ma zastupnicima koji smo, neću reći glasovali protiv, nego koji nismo prihvatili ovakav prijedlog zakona koji nije dobar. Što o nama već 10 dana svi govore? No dobro, mi smo na to navikli stoga izuzetno pozdravljam gospodine ministre što će Vlada sutra donijeti preporuku zaključkom koji će biti jedno, jedan most, jedno rješenje do donošenja Hvala lijepa.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, pozdravljam ministra, kolegice i kolege. Na početku želim reći ono što je formalno i važno a to je da ćemo kao klub GLAS-a i HSU-a podržati ovaj Prijedlog zakona o Izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu linijskom i povremenom obalnom i pomorskom prometu, Vrlo jasno zašto unatoč tome što vladajuća većina ga odbija. Zbog toga da simbolički podupremo inicijativu kojom se pritišće Vlada da riješi ovo pitanje. Točka. E sad, o onome što se događa oko ovog zakona. Dakle današnja rasprava je školski primjer razloga zbog čega građani preziru zastupnike u Hrvatskom saboru. Razmislite malo, 45 minuta ste replicirali jedan drugome za šta? U principu za mudrovanje u ničemu. Dakle činjenica problem postoji, on ne postoji 10 godina, za njega se bore ljudi 10 godina jer su se organizirali 10 godina, problem postoji puno ranije. Šta vi mislite da je nekad postojalo u Hrvatskoj da se moglo besplatno voziti svim brodovima? Naravno da nije. Mi smo kao društvo nezreli i svatko nosi svoj dio krimena. Činjenica je dakle da je inicijativa potekla iz kruga nevladinih organizacija koje čine oni kojih se ovaj problem tiče, kao i tisuću puta do sada. Dakle, nisu to pokrenuli niti saborski zastupnici, niti stranke u parlamentu, ni Vlada kao takva čijoj je pozornosti prinesen ovaj problem prije gotovo godinu dana i sada se licemjerno kaže ne možemo prihvatit ovaj prijedlog jer je on necjelovit, mi ćemo to riješiti cjelovitim izmjenama zakona, pa to je ništa drugo nego čisti eufemizam za to da se kaže ne ne želimo prihvatit vaš prijedlog jer ste to predložili vi. U protivnom zašto bi Vlada sutra donosila zaključak? Pa je zaključak sutra nego necjelovito rješenje privremenog karaktera, šta je to drugo, u istome rangu kao i ovo, ali je možda cjelovitije u nekom izričaju, ali nije promjena zakona u cjelini, što se govorilo pred odborom da treba izvesti. Dakle, nijedna Vlada do sada nije anđeoska Vlada što se ovih pitanja tiče. Ja 10 punih godina slušam da će Vlada prioniti cjelovitoj reformi cijeloga sustava koji počiva u samim svojim temeljima na nepravdi i zbog te nepravde mi možemo reći da je naša država umjereno do pojačano bešćutna država za razliku od društva koje je vrlo solidarno jer društvo rješava probleme pritiscima, humanitarnim akcijama, prikupljanjem novaca, a ne država, država samo kad mora, ali će se uredno pohvaliti da smo fiskalnu situaciju države stabilizirali, da imamo proračunski suficit, ali kad treba ta sredstva usmjeriti na rješenje konkretnih situacija, onda toga, to ne vidimo. Dakle, u samome korijenu naš sustav skrbi o osobama s invaliditetom je bezbožan, on je nepravedan, on je neljudski. Sama činjenica da se prava osoba s invaliditetom oslanjaju ne ne na vrstu invaliditeta, nego na način stjecanja invaliditeta je toliko blasfemična da je pokvareno bezobrazna, a to je dio našega sustava, dakle 5 osoba koje nemaju nogu, nemaju isti ekstremitet, ali su u različitim situacijama stekli to, netko rođenjem, netko u saobraćajnoj nesreći, netko u ratu kao civilni invalid, netko u ratu kao vojni invalid, netko zbog toga što je doživio neki drugi oblik nesreće na radu, 5 ljudi isti invaliditet, jednako teške uvjete života, jednako težak križ što bi se reklo, ali svi imaju različita prava, to je činjenica koja vlada u našemu društvu. Točno je, pogledajte kolika su prava onih koji su to izgubili u ratu u odnosu na one koji su izgubili na radnom mjestu, je li točno? To što svatko hvali svoga premijera, pa naravno ja bih volio da ovaj premijer bude u tom smislu uspješniji od svih dosadašnjih jer to će značiti da smo na pravome putu, da učimo, da napredujemo, on je i moj premijer, ovo je i moja Vlada, ali svaka se hvalila, a iza svake je ostalo neriješeno jako puno pitanja. Prema tome, pokrijmo se ušima. Upozorili su nas oni na koje se ovaj problem odnosi da je problem velik za njih, a za državu minoran. Pokazujmo skrušenost i dajmo da se to riješi. Ali priznajmo, sustav ne valja, nijedna Vlada se nije htjela uhvatit u koštac s tim da napravi temeljitu reformu i da pokaže da gradimo socijalno pravednu državu, ne, da je tako onda vi gđo. Lukačić ne bi imali šta radit, a vi ste cijeli svoj mandat potrošili manje-više korigirajući politike Vlade i pomažući njima iz svoje perspektive, dugogodišnje aktivistice, iz prostora osoba s invaliditetom da nešto naprave, bilo ih je i prije vas i bit će i poslije vas, ali država je trebala tu pokazat puno više vlastite inicijative nego čekati da se ijedan saborski zastupnik ili zastupnica vladajuće većine, nema veze jel se ona zove Vesna Škulić ili Ljubica Lukačić, mora angažirati oko ovih stvari da bi Vlada reagirala, to je prava činjenica i istina o nama. Hvala lijepo.

koja je prikladna za ovu današnju situaciju, a koja glasi ne odgađaj za sutra ono što možeš napraviti danas. Kolege i kolege, pred nama se nalazi jedan mali, ali važan zakonski prijedlog kolege Arsena Bauka, sastoji se samo od dva zakonska članka, ali mogli bismo reći dva članka koji puno znače našim malim otočanima s tjelesnim i drugim poteškoćama. Cilj i smisao zakona je vrlo jednostavan, kao i njegov tekst, cilj je omogućiti djeci s teškoćama u razvoju koji imaju prebivalište na otoku, a koji trebaju dodatnu podršku za učenje i razvoj u zdravstvenim ustanovama na kopnu, besplatan prijevoz, kako bi ostvarili najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost. Mi u MOST-u ovaj prijedlog prihvaćamo kao samorazumljiv. Drago nam je da je ministar Butković rekao da će se taj problem riješiti budimo iskreni on se riješio zbog medijskog pritiska, samo osobno nisam bio za prozivanje kolega iz vladajuće većine, niti ikad to radim, osobno smatram da kolege su također za rješavanje ovog problema, ali vi morate razumjeti nas iz oporbe koji uz pomoć medija želimo postići neko dakle zakonsko rješenje koje bi tim ljudima u tom trenutku pomoglo. Isto tako bi bilo vjerojatno da je sa suprotne strane, da je SDP na vlasti, gospoda iz HDZ-a bi vjerojatno kontaktirala s tim udrugama ili Bračkim pupoljcima ili nekom drugom udrugom, predložili bi to svoje zakonsko rješenje i kritizirali bi vlast zašto se to ne dogodi. Tako funkcionira dakle u Hrvatskoj vlast, vladanje i to jednostavno treba prihvatiti. Dakle, medijska eksponiranost ovog slučaja dovelo je do toga da Vlada želi riješiti ovaj problem, ali dakle mi u oporbi ćemo i upozoravati i na ovaj rješavanje i cjelovitog zakonskog rješenja i ubrzavati dakle stvari jer je to naša uloga u saboru. Kolega prije mene je također rekao da ovo što je Vlada donijela, također evo šta će sutra donijeti parcijalno rješenje. Da, nekad se treba donijeti parcijalno rješenje da bi se pomoglo tim ljudima, nekad nije dovoljno cjelovito zakonsko rješenje tj. dovoljno je ali vrijeme je ovdje bitno. I osvrnuo bi se na ulogu udruga u izrađivanju zakonskih prijedloga. Ja osobno smatram da iako smo mi ovdje saborski zastupnici izabrani od naroda, da udruge koje se bave i koje imaju konkretan problem, konkretno udruga Brački pupoljci ili neka druga puno bolje poznaju konkretan problem nego sami mi zastupnici. I da nam je njihovo iskustvo i njihovi prijedlozi su dragocjeni. Pa mi imamo činjenicu dakle da neke udruge dakle i kreiraju politike Vlade gospođa Jelena Veljača na neki način kreira politiku odnosa u obiteljskom nasilju, zbog čega se onda ne bi udruge Brački pupoljci ili neke druge udruge uključile u zakonske zakonske prijedloge koje se ovdje predlažu. Dakle, savjete i zakonske prijedloge udruge ne treba odbacivati nego dapače trebamo ih smatrati kao vrijednim i kao nečime što može doprinijeti što boljem zakonskom rješenju. Dakle, opet ponavljam primjer, dakle svoju domovinu, svoju državu smatram kao jednu veliku obitelj i da u obitelji imam dvoje ili troje djece i da imam priliku riješiti prijevoz za jedno dijete u roku ne znam sada, potpisao bi se da se to riješi, ne bi čekao da se cjelovito riješi za svu djecu jer bi u tom trenutku pomogo tom jednom djetetu. Tako gledam i ovaj zakonski prijedlog i MOST nezavisnih lista će ga podržati. Hvala. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Sladoljev, ovdje je samo jedna stvar bitna. Ministar je rekao da će zaključkom, zaključkom Vlade donijeti preporuku. Preporuka nije obavezujuća za privatne brodare i u tome ključni je problem, znači preporuka nije obavezujuća, koja je pohvalna 100% da bude tj. besplatan prijevoz linijskim brodovima, međutim šta je sa privatnim brodarima to je ključno pitanje. Smatram i to je predložio i predlagatelj da ima puno boljih rješenja od uredbe i drugih rješenja. Znači ovdje je jednostavno nejasnoće u rješavanju ovoga problema koja je u ovome trenutku samo se odnosi na otočku djecu, ali ako to riješe riješen je veliki problem. Znači, cjelovita ova izmjena zakona, sveukupno

Slažem se s vama kolega Bulj, dakle ovo što je gospodin Butković rekao je također parcijalno rješenje, dakle vidjet ćemo u samoj primjeni, dakle toga kako će se odvijati, dakle mi imamo pred evo nama jedno zakonsko rješenje koje Vlada čak i može uzeti uzeti u obzir i čak ga još i bolje popraviti ali bitno je da se tim ljudima donese rješenje. Dakle, oni traže rješenje, nije im bitno da li će donijeti HDZ, SDP, MOST ili Vlada, bitno im je rješenje. Hvala lijepo. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će upravo poštovanog zastupnika Ante Babića. **Babić, Ante potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predlagatelju ovoga zakona, poštovani ministre Butkoviću, kratko ću pokušati rezimirati nešto što smo ovoga popodneva govorili, a da ne bismo izazivali bilo kakvu bijes ili nedoumice kod osoba sa invaliditetom, a glede prijedloga ovoga zakona od poštovanog kolege Arsena Bauka koji je upućen pred kraj 2018. godine u saborsku proceduru i danas je zapravo na dnevnom redu Hrvatskog sabora bez obzira što to problematizira gospodin Bauk, vrijeme u koje razgovaramo danas o ovom prijedlogu zakona podsjetit ću kada su oni bili na vlasti u 4 godine, mi niti jedan prijedlog zakona, bila je jedna interpelacija vezano za Pelješki most nismo dočekali niti kraj mandata da bude na dnevnom redu. Dakle, glede tog licemjerja dužan sam bio, dužan sam bio ovo reći. Ono što je vezano za ovaj zakon, dakle gdje sam predlagatelj kaže da je na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa s Brača, a i udruge Brački pupoljci, događaju se određene promjene, bi se trebale dogoditi po pitanju ovog zakona o prijevozu linijskom i povremeno obalnom pomorskom prometu, govori se o osobama sa invaliditetom, dakle djeci sa razvojem, poteškoćama u razvoju kao i dobrovoljnim darivateljima krvi. Dakle, dobrovoljni darivatelji krvi ovdje se kaže muškarci koji su dali 36 puta krv, a žene 25 puta. Ne znam zašto taj broj, zašto taj kriterij, zašto nije 50 ili zašto nije 20, ja sam dao 22 puta ne bi to mogao svakako koristiti i neke kolege ovdje od nas koji su dali daleko više puta krv nego ja osobno. Dakle, kod ovog prijedloga zakona Brački pupoljci i Gradsko društvo Crvenog križa obratili su se gospodinu Bauku, ali ja osobno ne znam da li netko od ovdje kolega je dobio taj dopis, mi to nismo dobili. smatram ispravnim da je kolega Bauk na takav način postupio, ali ne i da je pustio ovo u saborsku proceduru već se možda moglo razgovarati tada i sa resornim ministrom koji je danas dao određena pojašnjenja rekao je da i danas kod Jadrolinije dakle sve osobe s invaliditetom i djeca s poteškoćama u razvoju, kao i njihovi asistenti, što hoće reći pratitelji i vozila imaju popust od 90%, a onih 10% ja sam uvjeren da bračke općine i sam grad Supetar sufinanciraju u tome dijelu jer znam da su širokogrudni glede tih kategorija ljudi, govorimo o osobama s invaliditetom i djecom s poteškoćama u razvoju. Dakle, ja sam uvjeren da je to tako. Nekorektno je zbog samog ovog prijedloga zakona da je i g. Arsen Bauk uputio zaključak vezan za ovaj zakon da ukoliko se on kao takav ne donese da se ide sa uredbom, sa zakonskom snagom u roku od 15 dana. Kolegica Lukačić je ukoliko ste je pratili zapravo rekla sve ono kako se ja ne bih ponavljao vezano za definiciju osoba sa invaliditetom i načinom zbog čega bi se donosio ovaj zakon. Ja sam rekao da je to je to diskriminatorno i pokušao sam upozoriti kolege zastupnike da ovoj temi se ne prilazi, neću reć samo populistički, ne zbog toga da se dobiju određeni politički problemi, već javnost treba znati da je u RH 508 734 osobe s invaliditetom, dakle ne žive oni samo na otocima, već oni žive i u ruralnim dijelovima RH, pogotovo u našoj Slavoniji, Baranji, ne ne znam Dalmatinskoj zagori, Imotskoj krajini, Sinjskoj itd., dakle svi oni imaju skoro pa iste potrebe. Ovaj dio koji je vezan, o kojem je govorio g. Bauk vezan za djecu s poteškoćama u razvoju, to se uglavnom odnosi na logopede, odnosi se na defektologe i na psihologe s tim da je i Ministarstvo demografije i obitelji i mladih i socijalne politike potpisalo određene ugovore sa udrugama koje egzistiraju na Braču i na Hvaru i koji pružaju takve usluge. Ja ću vam kazati jedan dobar primjer Udruge osobe s invaliditetom iz grada Imotskoga koji su prepoznajući ovaj problem i videći nemogućnost HZZO da riješi ovaj problem, oni su preuzeli na sebe obavezu da zapravo pružaju uslugu defektologije, logopeda i psihologa i sami su zapravo zaposlili te defektologe, logopede i psihologe kroz udrugu i uštedili su državi, čini mi se na godišnjoj razini, 16 milijuna kuna, a zapravo te usluge ne koriste samo djeca s područja Imotske krajine, već i iz Vrgorca odnosno preko granice Posušja, Gruda, dakle iz BiH, što je jako bitno, dakle može se ako se hoće u pojedinim stvarima riješiti stvari na pravi način. Dakle ponavljam, ovih 90% koji daje Jadrolinija i sada i ministar je rekao u 100%-tnom iznosu, mislim da nije bilo uopće potrebe da razgovaramo o ovome zakonu, ali s oprezom govorim o osobama s invaliditetom zbog toga da ne radimo diskriminaciju jer što će reći osobe s invaliditetom s područja Vukovara, Pleternice, Slavonskog Broda, Siska il nekih drugih udaljenijih mjesta, ruralnijih koji koriste takve

također siguran da im i lokalna zajednica u tome pomaže. S druge strane želim podsjetiti na neke stvari koje su baš vezane za g. Bauka jer je on predlagatelj, pa ga zato posebno apostrofiram u ovoj raspravi, dakle i onda kada su oni bili na vlasti tada je, ako se sjećate prvi prosvjed bio prosvjed roditelja sa djecom s poteškoćama u razvoju i nerazumijevanju, kao i pisma koja su upućivali Vladi ne želeći riješiti njihove probleme upravo u ovim stvarima o kojima sada govorim. Podsjetit ću i Zakon o inkluzivnom dodatkom koji tada su govorili, ali nikada po njemu nisu radili. Obiteljski zakon koji je također tada napravio veliki nered i za osobe s invaliditetom, kao i sa djecom s poteškoćama u razvoju. Podsjetit ću na neke stvari koje su se tada dogodile jer je tada bio suspendiran Obiteljski zakon diskriminirajući odredbe koje su pogodovale određenim udrugama osoba s invaliditetom na štetu drugih Vinka Beka, ukidanje recimo Nazorove ovdje u Zagrebu, a na poseban način, na poseban način napominjem program deinstitucionalizacije o kojem sam nekoliko puta govorio ovdje u HS i rekao sam da je duboko nepravedan i loše je tada pripremljen kada djeca, osobe s invaliditetom moraju izlaziti iz specijaliziranih domova, a di smo omogućili određenim pojedincima i udrugama da zapravo zarađuju na tome, a nisu im pružali adekvatnu uslugu sve u svrhu nekakve socijalizacije osoba sa invaliditetom što sigurno, sigurno kao takvo nije bilo dobro. Dakle, postojalo je mogućnosti, ali SDP-ova Vlada to nije napravila. krovne institucije u RH nisu protiv ovoga zakona, niti su protiv sadržajnosti ovog zakona, ali su se usprotivili tome i rekli su da se taj problem, da se jako pazi da se on cjelovito kao takav riješi. oba odbora i Odbor za zdravstvo i Odbor za promet su također bili protiv, protiv ovakvog rješenja odnosno prijedloga rješenja g. Arsena Bauka. Kada govorimo o Vladi RH znam na samom početku, a i kroz sami nacionalni plan i program aktivnosti, aktivnosti, normativnih aktivnosti, mi smo radili na Zakonu o inkluzivnom dodatku, na Zakonu o udomiteljstvu, Zakonu o osobnoj asistenciji, ovdje je povećan dodatak za pomoć i njegu, dakle nakon 20.g. povećala se osobna invalidnina, dakle 20.g. je trebalo da se ona kao takva poveća. Slažem se, otišao je kolega Beus Richembergh, to je i bila moja intencija dok sam bio u samom ministarstvu da se ovaj, stvari vezane za socijalu trebaju rješavati na jedan potpuno drugačiji način od jedinica lokalne samouprave po načelu supsidijarnosti do vrha države koja bi trebala voditi jednu strategiju, razmišljao sam o jednom zavodu vezano za socijalnu skrb koji je bio core business toga i puno bismo, puno bismo stvari ovaj riješili sa takvim stvarima. Dakle, ja sam duboko uvjeren da je naše društvo duboko socijalno. Vi ste rekli za pojedince koji su podržali ovo, pojedinci uvijek ne znaju određene stvari i šteta je da se na ovakav način siluju stvari samo zato što su prominentne neke osobe podržale nekav zakon pa se on kao takav mora donijeti. to ne smije biti intencija i to ne smije biti praksa i ja sam protiv takve prakse ja ipak više vjerujem struci. Ja vjerujem da će Vlada izmjenama i dopunama zakona, ovo što je gospodin ministar rekao sve učiniti da se ovaj Zakona o linijskom

Uvaženi kolega Babić, rekli ste licemjerno od strane SDP-a, mislim da bi bilo najbolje kad bi SDP nakon svega šta je danas rekao ministar bilo da povuče ovaj svoj prijedlog zakona. Dakle, ako je krenula u proceduru izrada zakona, ako se došlo do tih povlastica od 90%, ako je pregovarano sa svim skupinama ljudi, ako se razmišlja o tome da se zakonom proširi i na ostale skupine invaliditeta onda ja ne znam čemu ova rasprava. Dakle, s tim se složila i gospođa, naša kolegica gospođa Lukačić koja je upravo predstavnik te populacije. Dakle, mislim da bi najbolje bilo da se dogovorimo sad, da se ova rasprava na ovaj način prekine, da se ostavi Vladi prostora da do 10. mjeseca kako je najavio ministar donese cjelovit prijedlog zakona, da ga svi jednoglasno usvojimo, jer mislim da svaka daljnja o ovoj temi da više stvarno nema smisla. Hrvatskog sabora. Dakle, ja se u potpunosti ili u cijelosti slažem s vama kolega Klariću, o ovome je trebao gospodin Bauk voditi računa prije i ovo nije trebalo doći u saborsku proceduru da ne bi se vidjele određene razlike, ali kad već govorimo o tome onda to moramo reći. Zamislite kako se osjeća osoba s invaliditetom ili roditelj djeteta u razvoju, s poteškoćama u razvoju koji, čuli ste od ministra 90% plaća Jadrolinija prijevoz osobi s invaliditetom, asistentu i vozilu. Po toj logici recimo osoba s invaliditetom ili dijete s poteškoćama u razvoju iz područja Imotske krajine bi trebao imati besplatan ENC, trebao bi imati za asistenta odnosno za tu osobu s invaliditetom na autocesti. Dakle, otvaramo jednu Pandorinu kutiju koja se mora silovito riješiti. Ja mislim da je ovdje zadnju riječ trebalo dati Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Lukačić. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega evo ja se slažem sa svim što ste vi u svojoj rekli. Međutim, mislim da je potrebno još jednom napomenuti da će upravo ovo rješenje kako će ga predložiti Vlada i donijeti sutrašnjim biti to cjelovito rješenje. Upravo tako jer je usuglašeno sa osobama sa invaliditetom, a ukoliko će ga trebati za nijansu možda promijeniti to mi ne znamo, to će same osobe s invaliditetom reći jer će imati mjesec dana prijedlog zakona na javnom savjetovanju gdje će moći reći jesu li suglasni s ovim ili imaju još nešto za dodati. Hvala. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, ja uopće ne sumnjam da postoje problemi, rekao sam kada bi bilo više sredstava mi bismo cjelovitije bolje riješili problem osoba s invaliditetom i niz drugih stvari koje su vezane za njih od ne samo toga već pomagala, same nastave, asistencije u nastavi, prijevoza, svega onoga što potrebuju osobe s invaliditetom i djeca s poteškoćama u razvoju. Ali sam pobornik struke, dakle pobornik sam struke krovnih institucija koji taj problem znaju, s njime žive svaki dan i zato je trebalo pričekati konačan prijedlog Vlade odnosno pričekati proceduru u Hrvatskom saboru kod donošenja samo ovih izmjena i dopuna zakona vezano za linijski prijevoz. Dakle, govorimo sada o linijskom prijevozu vezanom za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju, ali ovdje se i postavilo pitanje dobrovoljnih davalaca Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. A pardon, kolege Bulja, oprostite. Ovaj zakonski prijedlog ja sam očekivao da će se ministar zatražiti riječ jer u svakom trenutku ispred Vlade, pošto ovdje predstavnik može zatražiti riječ i da se napokon promijeni to mišljenje i da mišljenje Vlade koje je bilo negativno o ovome prijedlogu i smatram evo slušajući kolege iz HDZ-a evo sad gospodin prethodni govorio je je kakvo je stanje u Sinjskoj krajini, kakvo je stanje, da, vrlo teško po pitanju zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, vidjeli ste kako se i namištaju natječaji da treba pitati premijera gdje je portir, al nećemo o tome, vi ste svjesni da su zdravstvene usluge uništene u Dalmatinskoj zagori, da je županija to uništila, vjerojatno i po otocima, Ali ovde je druga tema, ovde mi govorimo isključivo o onome na što su nas naši građani upozorili, a radi se o djeci na otocima to je primarno, znači djeci sa poteškoćama u razvoju i da bi se njih znači, da bi oni mogli ostvariti svoj najbolji mogući razvoj pa i taj socijalni, socijalnu uključenost tih te naše djece, vrlo bitno je da se donese ovaj zakon. Oće li on biti ovaj zakon, oće li ministar izaći i reći ne dat ću ja zaključak, kolega Bačić, on u zaključku kaže 100% će biti besplatno preporuka. Kome preporuka? Mene zanima da ministar govori jel to preporuka i privatnim brodarima, to je preporuka. Imaju li oni obavezu tu preporuku ispoštivati kao privatni brodari koji imaju koncesije na određene linije, ja ne znam točno kolki je to broj van Jadrolinije, kolko je to, o kom se broju brodara radi. Znači ovo je preporuka, preporuku mi kao, moremo deklaracije preporuke i zaključke donosit i mi kao parlament. Postoje izvršne znači odluke kao što su uredbe koje mogu riješiti ovaj problem, znači one, one se uredbom more donit Vlada, a zakon donit cjelovit što vi govorite kolege iz HDZ-a i dalje pokušajete pribaciti priču šta je bilo prije 10.g., šta su govorili Brački pupoljci, šta govore sada. Činjenica je da je ovim zakonom predloženo izmjene koje nisu za državu velik problem i to je ministar rekao sam, ministar je sam naglasio da se ne radi o iznosu, tu se radi za cjelovitu, zakon kako je on rekao cjelovit kad bude, od 15-tak milijuna kuna, 15-tak milijuna kuna. A govoriti ovdje o ovome zakonu, ja sam očekivao ministre, ja ga još jednom pozivam da iziđe, da se izdigne iz ovih rovovskih bitaka oko ovoga zakona, da se izdigne iz žabokrečine političke i da tu svoju širinu pokaže na djeci, ako je iko bio kritičan prema ministru Olegu Butkoviću bio sam ja, a ovaj put ga u ime ove djece još jednom kao zastupnik molim da izađe u susret ovoj djeci, njihovim obiteljima, pratiteljima i onima koji su sa njima i koji žele da socijalno se uključe koliko je moguće što normalnije u život. Ja mislim da je ovo društvena obaveza, ovo je društvena obaveza, evo ja još jednom ministra vidim da je tamo u razgovoru, molim da se izdigne iz ovih rovovskih bitaka koje je HDZ zauzeo, kritizirao sam ga zbog brojnih obećanja, zbog prometnica koje je obećao u Splitu od Križica do Kukuzovca spoj, od Zadvarja koje evo kad su bili izbori vidimo da svi doliću, Imotski spoj, tunel Račva-Drvenik, brojne projekte, evo Vučevica ovdje je tribala biti gotova jedino što ste napravili zatvorilo se po noći izlaz za Vučevicu, znači tu sam ga kritizirao, a ovdje ga molim evo da izdigne se, da mu proradi srce prema toj djeci, prema udrugama koje se pozivaju ovdje i brojiti sada u Crvenom križu dal je dobro u prijedlogu šta se sa 35 davanja krvi muškarcima i 25 ženama, ja mislim da je to toliko kolega Babiću besmisleno, tolko neopravdano, a vi ste svjedoci, vi ste svjedoci da je, ako ćemo ić u širinu što se tiče naše Dalmatinske zagore po pitanju zdravstvenih i socijalnih stanja da je to katastrofalno, poglavito po pitanju doma zdravlja, znam u kojem je stanju Imotski dom zdravlja, kad je kad je bio Milinović tada ste vi bili u HDZ-u, ugašeno je rodilište, brojni drugi su ugašeni, niste se izborili, ja tada sam se kao aktivist izborio za to jel sam morao, jednostavno, pa čak su tili i rodilište ukinit. Al ovo je pitanje gdje vi pokušajete u biti kazati donit će sutra Vlada zaključak 100% preporukama, kakva preporuka, nije obavezujuća, preporuku Miro Bulj daje da svi besplatno voze sve ove osobe, eto to je ravno, o privatnicima toliko. Preporuka Vlade, pa stani tko će pokriti privatnim brodarima troškove? Pa to je tolko neozbiljno, daj molim vas uozbiljite se ministre, taj mobitel ostavite, ovdje se radi o djeci, ovdje se radi o djeci. Vaša preporuka nije obavezujuća, vi ministre možete na Vladi donit uredbu, uredbu ili prihvatit ovaj zakon ili nešto napravite evo, napravite evo predlagatelj i kolega Bauk pristao je na sve samo da se ovo riješi odma i sada, ali je puno bitniji razgovor ministru bit će da ga Pentagon zove nego djeca na Braču, otocima. Znači, ministar se ovdje vodi logikom da ta djeca su problem, ne bi dao ništa osim preporuku, znači nećemo platit, samo preporuka, tim brodarima privatnim njima na dušu ako ne gone jel je Vlada dala preporuku i to je to, al ona nije obavezujuća, preporuka vam nije obavezujuća za sve one koji su korisnici, koji očekuju biti korisnici ovoga ovoga zakonskog prijedloga o besplatnom prijevozu i oni koji ne samo djece sa poteškoćama, nego i oni pratitelja i zato me čudi rov, rov od HDZ-a. Znači, ministar je otplivao svoju dionicu govora sve šta je on poduzeo premda je ovaj zakonski prijedlog dan u 11. misecu, pa je u 3. misecu bio na odboru koji je matični odbor odbio, tu je i predsjednik odbora i sad su se oni sjetili baš danas da sutra će dat preporuku, ne zaključak, moraju znat ljudi koji, znači zainteresirana naša javnost, moraju znati da zaključak kojega će dat sutra Vlada, potpisati premijer, da nije obavezujući, što znači Vlada ne nudi ništa brodarima, poglavito privatnim, ne znam kako je sa Jadrolinijom riješeno, ne nudi ništa, a traže sve od svih brodara. Dal to mogu ti brodari podnijeti financijski ili ne mogu ja to ne znam, nit ću ulaziti, to bi ministar morao vidjeti sa privatnim brodarima dal će oni pristati na tu preporuku, ovdje se mora donijeti uredba, ovdje se mora i onda se kreniti u zakonsku izmjenu, međutim odustati od ovoga, na ovaj način da će sutra se donit zaključak sa preporukom prema brodarima je, je, pa ne znam lipo čut bit će besplatno, al to je samo preporuka, to je kolega, evo slobodno kolega Babiću vi replicirajte jel vi ste naglašavali par puta 90, više nije 90 nego 100% besplatno, al je preporuka, preporuka nije obavezujući akt prema nikome, niti ima obavezu, evo ministar more potvrdit, ta preporuka dal je obavezujuća prema privatnim brodarima, ne triba ovdje šutit, ovdje se tribamo otvoriti, čak smo mogli ovo riješiti puno prije u samom početku kad je predlagatelj iznosio svoje stavove. Ovo je vrlo jednostavno rješivo u ovome trenutku, čudim se, naravno i onima koji su s otoka, koji jednostavno ne čuju glas te djece, ali neka ne bude predlagatelj SDP-u, evo, nema veze, nije predlagatelj SDP-u, slobodno vi ovo predložite ili napravite kako možemo poslovnički, neka je predlagatelj Vlada. Ili kolega Borić ili kolega, neka netko od vas bude slobodno predlagatelj ovoga, ja ću dignuti ruku i Klub MOST-a. I riješili smo problem u ovome trenutku, a zaključak, preporuka nije nikakvo rješenje, to je samo preporuka. Di nema financijskih troškova, di nema jednostavno ništa. Evo, ja još jednom pozivam vas da zatražite stanku, ministre, je li, klub vaš da zatraži stanku, da sjednete sa predlagateljem i da pokušate naći rješenje koje će biti u ovome trenutku najoptimalnije. Hvala Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre. Evo, čuli smo neke rasprave. Jedan dobar zaključak, kaže Miro danas, kolega, od sutra 100% besplatno, tako da bi to bilo nekakav sukus ove rasprave. 100% besplatno, tako da ovaj, možda i ova rasprava ne bi trebala ići u ovom ali ako je ili ako je besplatno, napravili smo, ova Vlada je to učinila, a ovaj ministar ima zadatak da provede i zaključak i da provede i budući zakon kada ga Sabor usvoji. Javio sam se da govorim o ovom zakonu jer imam što reći s obzirom da imam iskustva u ovom prostoru i da znam što smo radili sve možemo reći da se prema otocima i otočanima uvijek vodila pozitivna politika i zato nas je i iznenadila ovakva jedna inicijativa o kojoj nitko ništa nije znao osim g. Bauka, a mi saznali tek nakon svega jer pitao sam sve ostale kolege, da li je netko od nas možda dobio mail sa prijedlogom zakonskih izmjena, nitko nije dobio, pa ni kolegica Lukačić koja je ovdje uvijek, uvijek, ne postoji zakon kojeg ona ne pogleda da se tiče osoba s invaliditetom, a da nije dala svoje mišljenje na isto. I puno je toga učinila u ovom mandatu da osobe s invaliditetom ostvare svoja prava i još više prava nego što su ih imali do sad. O otočnoj politici ove Vlade je premijer sam porijeklom otočan, gdje ima puno otočja, gdje imamo situaciju da smo Zakon o otocima donijeli nakon, ne znam, 12 godina u potpunosti novi zakon u dva čitanja. Da smo vratili ono što je kolega Bauk ukinuo, Upravu za otoke. Ukinuo kao opće sustav ili sastav određenog ministarstva ili upravo unutar određenog ministarstva koje je uvijek imala zadatak od 2000. g. da skrbi o otočnoj politici da nam se ne dogode ovakve moguće stvari. Oni su to ukinuli, mi smo to vratili. Ova Vlada podržala je prvi puta i sjednicu na jednom otoku nakon dugo, dugo vremena, prošle godine krajem godine na otoku Hvaru. Gdje smo predstavili cjelovit niz mjera koje trebaju doprinijeti tome da otočani imaju još određenu veću razinu prava i da ostvare sve ono što su imali i prije. I reći sada da ništa do sada nije učinjeno za osobe s invaliditetom, nije istina jer već zakon, nakon 2000. koji nije prepoznavao ni u cestovnom ni u pomorskom prijevozu osobe s invaliditetom, zakon 2006. g. prvi puta prepoznaje osobe s invaliditetom u cestovnom prijevozu. Tada temeljen na Zakonu o povlasticama unutarnjem putničkom prijevozu gdje smo omogućili znači da se u cestovnom prijevozu na svakom osobu te osobe prevoze besplatno i da imaju određenu razinu povrata sredstava ukoliko iskažu određeni trošak. Mijenjali smo mnoge odredbe kada se govori o Zakonu o otocima i reći da nema brige Vlade o otocima nije istina. I ova priča, ne znam na koji način je završila samo kod kolege Bauka, s obzirom da je on sa otoka Brača, mogu pretpostaviti i cijela ova medijska na neki način, nazvat ću, prezentacija cijelog tog problema je danas, nemamo više takvu zainteresiranost, a do nedavno smo neke kolege ovdje, zaista na loš način percipirane zbog toga što su se usudile reći da ono što se nudi kroz ovakav prijedlog zakona nije cjelovito. Ne rješava do kraja problem i da će se problem u jednom trenutku ponovno pojaviti, ako bi se usvojilo kako je to predložio kolega Bauk. Da će se pojaviti problem, što se i inače zna pojaviti. Jer svatko danas traži jedan svoj dio i kad dođe negdje i kaže mu netko a ne, ti nemaš pravo, što onda ćemo reći? Jedan kolega ili osoba s invaliditetom može, drugi ne može. Znači gleda se cjelovito i cijela ova priča jednostavno pokušava obezvrijediti sve ono što se učinilo do sada kada se govori o politici prema otocima. Barem, i od ovog ministra, kad govorimo o prijevozu, pomorskom prijevozu. Novi katamaran, novi trajekt, luke, odnos prema cijelom prostoru pomorskog prijevoza, cestovni prijevoz, Zakon o otocima, besplatan cestovni prijevoz za sve kategorije, znači učenike, studente, umirovljenike, zdravstvene djelatnike, itd., znači postoji određena kategorija povlastica koja imaju samo na otocima, nema ih na drugom dijelu, na kontinentalnom dijelu RH. I naravno, kad se ostvari određeno pravo, zaboravlja se da se to ipak događa i već .../Govornik se ne razumije./... na nekim drugim situacijama. Zato ova priča, koja je, kažem, u Saboru uvijek bila na neki način jednoglasna, potpora otočnoj politici je uvijek bila više-manje jednoglasna. To zna i kolega Bauk i sad najedanput se pojavilo da više toga na neki način praktički nema iako je, čuli smo, 10 godina bilo neke inicijative. A ja nisam za to znao. I on kaže da nije znao. Znači da netko tu ipak možda ne govori istinu. Neću govoriti da nije tako, ali vidimo, ako je on bio ministar 2014. g. i 13. kad se mijenjao Zakon o javnom linijskom obalnom prijevozu, nije moglo proći takva inicijativa pored njega jer je tada osnovni dio tog zakona bila uvođenje one čuvene otočne iskaznice. Protiv koje smo imali mišljenje i ja i on da ima određenih problema, ali zaživjelo je i neka funkcionira. Pa mi nije jasno kako to da osobe s invaliditetom, kad imaju otočnu iskaznicu, kao dijete do 18 godina, nemaju pravo na besplatni prijevoz, a mislim da ima. Što je tu bio onda problem, znači imamo određenu razinu neslaganja između nekih propisa. Znači imamo Zakon o otocima koji i sada u čl. 31. u st. 2. pretpostavlja ili naređuje nadležnom ministru da uvede besplatni prijevoz za osobe s invaliditetom i njihovu pratnju. I to se događa kroz Zakon o javnom linijskom obalnom povremenom prijevozu i bit će. Ali, naravno, vjerojatno je bila potrebna određena doza politizacije ne bi li netko sebi, kažem, kazao evo, sad smo to konačno, ali dok je on bio ministar, to nije bio problem. I tad je bilo i te udruge vjerojatno i nekih drugih udruga i možda nekakvih inicijativa, ali mi za njih nismo znali. Ja osobno nisam znao za .../Govornik se ne razumije./... i sad imamo situaciju kakvu imamo. Od sutra 100% znači ili besplatan prijevoz za osobe s invaliditetom na linijama koje pokrivaju znači trajektni prijevoz, mislim da i brzobrodski prijevoz. Nije? Samo trajektni prijevoz, znači sa otoka na kopno i obratno i mislim da jednostavno trebamo pronaći onda načina jer možda negdje neće biti moguće na taj način, možda će se htjeti i brzobrodska linija. I to treba vidjeti. Znači, možda ima još prostora da i u savjetovanju. Što je normalan put, ne ovako, stavim ti gotov prijedlog, moraš prihvatiti ili si protiv takvih osoba ili normalan put da kroz javno savjetovanje, ovo što je rekla kolegica Lukačić i oni imaju priliku da kažu što misle o pojedinom članku zakona i da se to ugradi na zadovoljstvo ljudi koji imaju da mogu normalno funkcionirati i da država za to snosi određeni trošak. Zbog toga me čudi ova rasprava kolege Bulja. Da preporuka nije nije dosta. Pa imamo podatke, Jadrolinija, prošle godine, 1589 karata za vozila, 3043 karte za osobe, ukupan iznos 298 tisuća kuna vrijednosti, od toga popust 267, znači plaćeno 30 tisuća kuna. Od svih brodara, trajekata, imamo samo 2. Imamo Jadroliniju i imamo Rapsku plovidbu. Rapska plovidba će provoditi ovo i ja mislim da već to rade i bez ovog zakona jer su oni uvijek imali osjećaj prema onome što je važno jer su naš otočni brodar i ja s njima zaista mogu reći samo pohvale jer to su radili i kad nije bilo, ne znam, vozila koja imaju rotirku, znači da imaju besplatan prijevoz i za njih i za sve one koji su potrebiti i za vatrogasce i za policiju, itd., itd. Uvijek su brinuli da je to naš tako da samo dva brodara će moći primijeniti ovo, a nadam se da ćemo onda riješiti pitanje brzobrodskog prometa i to će moći ući onda i osoba s invaliditetom i tu će možda biti nekih pitanja. Znači, hajmo to riješiti kako treba, nemojmo na silu ovako znači samo izvolite pa ili uzmi ili ostavi, nego riješimo cjelovito kao što je to krenula riješiti ova Vlada. Sutrašnji odluka ili zaključak Vlade sigurno će se primjenjivati, kolega Bulj i ne možete to reći da to nema nikakvu snagu jer se to već radi od prošle godine kako je ministar rekao, kad je on dao preporuku da se to Jadrolinija napravi. Tako da u cijeloj toj priči treba razlučiti što je ona osnova i što vrijedi od onoga što bi se moglo podvesti pod nekakvo politikanstvo. Sjećam se Zakona o koncesijama i svega što ste nam priredili tada također sa nekim udrugama sa otoka. Nitko nije prodao ni jednu plažu, nitno nije otuđio nikakvo pomorsko dobro, a vi ste tada javno ovdje vješali mnoge zastupnike koji su digli ruku za taj zakon, na kojem se ništa nije desilo onako kako ste vi gatali i kako ste vi predvidjeli. Ista situacija je sa ovim zakonom. Hvala lijepa. Imamo dvije replika. Prva je poštovane zastupnice Lukačić, izvolite. Zahvaljujem. Kolega Boriću, dobro ste spomenuli Zakon o otocima koji regulira, jednako tako pravo o prijevozu, cestovnom prijevozu na otoku. Želim reći da je evo, upravo ovih dana završilo javno savjetovanje o pravilniku koji regulira otočki cestovni prijevoz koji je, se ne razumije./... s invaliditetom da kažu koje to osobe s invaliditetom bi trebale imati pravo na besplatan cestovni otočki prijevoz. Jednako tako i ovdje. Navrat-nanos ovako bez osoba s invaliditetom, ja bih bih se složila da je to tako jer jedna ili dvije udruge nisu osobe s invaliditetom na nivou cijele države, stoga nije bilo drugačije nego moguće nego ovako da e svima i u okviru u okviru radne grupa koja radi zakon i u okviru javnog savjetovanja da prigoda da kažu što misle, tko to sve treba imati pravo. Hvala. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Nadam se da smo kroz ovu raspravu kolegice Lukačić jasno pokazali da nam je i te kako stalo i da želimo to riješiti i da ova Vlada, ne da rješavamo samo ovaj problem nego sve što su nam ostavili, sve, a sada zaboravili, prvi kolega kažem, Bauk. Sve su zaboravili. Zaboravili su da su bili ministri, što su radili, na koji način su se ponašali, kakve odluke i zakone su donosili i naravno, danas, izlazimo pred javnost i govorimo ono što nam odgovara. Sve možemo razumjeti u svijetu politike, ali ova Vlada će to riješiti i pokazala je da zna na koji način to treba riješiti, a zakon donijeti bez javne rasprave, zasigurno uz sve ovo što ste rekli i sudjelovanje udruga koje trebaju reći što tu treba biti, da se konačno riješi na zadovoljstvo svih. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika poštovanog zastupnika Nikole Grmoje. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Borić, mi tražimo rješenje ove situacije. Od početka ove rasprave nitko nije politizirao osim kolegice Lukačić koja je održala ovdje jednu odu, hvalospjev premijer kako on ima srce za potrebite, to je bilo tako dirljivo slušati i vas koji ste počeli optuživati druge zastupnike, druge političke opcije zbog onoga što se dogodilo ili nije dogodilo. Ja mislim da je kolega Bauk na početku rekao da su počinili oni određene propuste i pogreške i da smo išli u cijeloj ovoj raspravi ka smjeru rješavanja problema ali nemojte molim vas o koncesijama, znamo što ste radili oko Zlatnog rata, nemojte molim vas o prenamjenama zemljišta, nemojte o GUP-ovima, bolje vam je da se na ta pitanja i na te teme ne javljate, da kada vam se utipkaju te ključne riječi, najbolje da ubacite nešto da vas se blokira i da ništa ne govorite po tom pitanju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Kolega Grmoja, kad bi to izgledalo meni vjerodostojno što vi govorite, slušao sam neku večer vašu izjavu, kaže ne smiju koristiti državni resursi za osobno bogaćenje, jel tako, i onda jedan vaš kolega recimo koristi povlašteni državni kredit da bi sebi ne razumije se./… Svi, naravno. I dužnosnici, tako je. Tako da u tome svi ili neki, o tome vi pričajte kako želite, nije meni to važno u ovom momentu. Znači govorimo o tome da ovaj zakon koji je Vlada pripremila ima svoju proceduru i da je dobro da u javnom savjetovanju čujemo svih a da ne slušamo ovakvu priču kažem, koja je u zadnje vrijeme upravo išla prema osobi koja osoba sa invaliditetom i koju se pokušava ovdje na neki način obezvrijediti u njezinom nastojanju da načini ono što je misli da je nabolje zajedno sa svim svojim kolegama koji predstavljaju određene udruge i to nije korektno od vas, nije. Hvala lijepa. Povredu Poslovnika dignuo je poštovani zastupnika Grmoja, koji je članak povrijeđen? prema kolegici Lukačić. Ako je kolegica Lukačić osoba sa invaliditetom, ja je poštujem kao i svaku osobu i svakog zastupnika u ovom Saboru i ako govori nešto što ne stoji, onda će dobiti takav odgovor. Znači ja poštujem kolegicu Lukačić ali to što je ona osoba sa invaliditetom ne abolira je od činjenice da je izrekla nešto što ne stoji. …/Upadica Reiner: Kakve to veze ima sa člankom?/… Ima veze jer je ispalo kao da mi napadamo … …/Upadica Reiner: To nema premašili ste vrijeme, dajem vam opomenu jer zlorabite povredu Poslovnika. Dobro, idemo dalje na završne riješi u ime kluba zastupnika, prvo u zastupnika kluba HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Ljubica Lukačić. Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Evo još nekoliko riječi bih rekla o ovoj raspravi i ovom zakonu, ja se nadam da smo uspjeli ne obraniti se, nemojte nam to stavljati na leđa da se branimo jer za razliku od mnogih, radimo vrlo ozbiljan i težak posao. Rekla bih još samo ne trebate vi kolega Grmoja niti jedan zastupnik u ovom Hrvatskom saboru prema meni i drago mi je da ste baš to rekli da imate prema isti stav, upravo je to ono što sam ja rekla u svojoj raspravi, da očekujem da prema osobama sa invaliditetom nema sažaljenja, ja sam ga danas ovdje malo osjetila ne prema sebi nego općenito. Dobro je da govorite da ima prema meni isti stav, dakle kao što sam rekla, to očekujem ali ništa krivo nisam rekla. Žao mi je šta su neki kolege izišli van kada sam ja govorila u ime kluba pa nisu čuli pravu raspravu u ovom zakonu ali ja sam morala reći tko ima senzibiliteta jer populistička politika osobama sa invaliditetom nikada se nije sviđala i nemojte ni danas provoditi. Meni je izuzetno žao ali ja vam to moram reći, nadam se da će odnosno vjerujem da će zaključak koji će Vlada donijeti sutra sasvim sigurno izjednačiti mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Dakle sve osobe sa invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju na području cijele RH, one koje one koje će biti navedeni u zaključku i u preporuci, imat će pravo na besplatan prijevoz. One koje su se same osobe sa invaliditetom, dogovorili da trebaju imati pravo. Dakle oni a ne oni što ćete vi reći trebaju imati ta djeca, koja ta djeca? Nemojte koristiti termina iza kojih ne možete stati. Molim vas lijepo, baratamo o terminologiji, moramo znati koje osobe sa invaliditetom, ne možemo imati pravo svi na sve. Ja npr. nemam pravo na osobnog asistenta. Ali naša pravobraniteljica koju vi svi poznajete, zato ju spominjem, itekako treba imati pravo na osobnog asistenta. Dakle, po svojom invaliditetu odnosno po težini invaliditeta a ne ono kako je kolega Beus rekao, po načinu nastajanja, znam da je pritom se mislilo na hrvatske branitelje ali poštovana gospodo, sve zemlje u Europi svoje branitelje, svoje veterane itekako čuvaju jer su mnogi dali svoje zdravlje za državu jednako tako i mi naše hrvatske branitelje jer da nije bilo njih, ni danas ovdje mi ne bi raspravljali o osobama sa invaliditetom. Mi osobe sa invaliditetom smo u nekim trenucima možda imali nekakve rasprave kome što treba ali evo došli smo do toga da kod Zakona o inkluzivnom dodatku, da idemo na spajanja nekoliko prava. Pustite vi nas, mi ćemo dogovoriti. Ja ne kažem da vi ne znate, ali sigurno ne možete imati takav osjećaj za invaliditet kao što to imamo mi jer mi živimo s tim svaki dan ali ako nam hoćete pomoći, samo nas slušajte. Ja evo vjerujem kao što sam rekla da će ova preporuka a u konačnici i zakon za koji ja očekujem da osobe sa invaliditetom u javnom savjetovanju doista daju svoje prijedloge i da onda ukoliko bude trebalo, nešto mijenjati iz ove preporuke, to i promijenimo ine sumnjam da će se svi aktivno uključiti a do tada vozit će se besplatno, upravo onako kako će pisati u preporuci. Hvala vam lijepa. Hvala. Slijedeća završna riječ u ime Kluba zastupnika bit će ona MOST-a nezavisnih lista u ime koje će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Kao što je rekla kolega Lukačić da se hrvatske braniteljima treba uvijek zahvaliti i nadam se kao i druge države, nadam se da se više neće nikada kolegice, nikada neće uhićivati, locirati, transferirati kao što je hrvatske branitelje ono ono po Šeksovom da opet ne ponavljam, da se više nikad to neće dogoditi međutim to nije tema. Ja sam ovdje htio govoriti evo neka kolega Borić i Grmoja završe jer ne mogu, htio sam ovdje govoriti o onome što kolega Borić cijelo hoće da kaže. Ja sam očekivao od ministra Butkovića da će izaći ovdje i da će dati nekakvo rješenje osim toga zaključka a taj zaključak taj zaključak je bio da će biti 100% preporuka, da za 100% znači povlastice tj. besplatno a 100% besplatno kolega Borić to je kazao vaš Kolega Babić u prethodnom pa sam ja ga citirao o 100% besplatnome tako da bi ovdje i spomenuo da je otišlo se ovdje namjerno u politizaciju a to je kolega Borić, ja znam da on ima zamjenski mandat, da ga nije on dobio, da nije ostvario to pravo i da on mora tako govoriti, da spominje koncesijsko a znamo, nećemo spominjati Zlatni rat i koncesijsko pravo i šta se dogodilo, nećemo spominjati kome su otišle vode kao koncesijsko pravo bez javne nabave da su otišle u strane ruke kao Jamnica i drugi naši izvori ali zato ima rješenja zakonskih, tu ćemo se potruditi. Međutim ministre Butkoviću, na početku sam kazao da vaš često kritiziram kad dođete dolje, uvijek nam donosite punu vreću obećanja, puna vreća ali uvijek je šuplja, očito da jednostavno zakrpe ne drže, obećali ste puno tih projekata, u krajevima odakle ja dolazim, Dalmaciji, Dalmatinskoj zagori, na sjednici Vlade koju ste imali niste ih ispunili. Opet ćete vi doći u predizborno vrijeme, nikakav problem, pojest će se to pršuta šta ima i janjaca, međutim ovdje je po meni najbitnije da vas pohvalim, hvalit ću vas uvijek pa prihvatite ovo, izađite, recite prihvaćam, uredba će biti, Vlada će je donijeti, nikakve preporuke, nikakvi privatni brodari nego preporuka da mislim, preporuka. Pa ovo je rješenje, evo bauk je dao ovaj prijedlog. Pa nema veze šta je to dao kolega Bauk. Ako je dao, ako ljudi, udruge se bave s ovim, pa nije jedina Jelena Veljača koja piše kriterije premijeru mjerodavna koja kao udruga koja će, je ona autohtona, ja znam da ste vi u dobrim odnosima i da se svjetonazorski isti sa gđom. Jelenom Veljačom i to je u redu poštivati svjetonazorska načela i vaš premijer i poštivati Jelenu Veljaču u svim pravima međutim ima i drugih udruga koje se bune, pa realnost sagledajte tih otoka, ministre, izađite ovdje, izdignite se iza zamjenskih saborskih zastupnika koji moraju govoriti hvalospjeve o ministru, o premijeru, Lukačić premijer, mjesto premijer prepuštao, znam i vi morate to učiniti i meni je ok što vi hvalite premijera ali nije on Mao Zedong, nije, ja mislim da ministar može ovo odraditi, da se može izdignuti iz te političke i konotacije nego jednostavno se okrenemo našoj djeci i sramotno je šta se morali sazivati dva puta odbor pomorstva koji nije prihvaćen, vaš nadležni odbor iz vašega ministarstvo, moralo se Odbor za zdravstvo, kolega Ines Strenja Linić sazvat da bi otišlo to u medije, znamo da nije bilo lako glasati protiv ovoga, znam da nije lako, javnost se uzburkala, zahvaljujem predsjednici odbora kolegici Ines Strenji Linić koja je dala veliki obol sazivom i znam da vas je javnost stisla ali ministre, izdignite se, ipak i kolega Lukačić i kolega Borić imaju zamjenske mandate i oni moraju hvaliti premijera ali vi ste ministar, pa jednom izađite i recite da je ovaj prijedlog oporbe prihvatljiv ali da ćete vi dati rješenje bez nekakvih preporuka, preporučujem ovo, preporučujem ono nego uredba, ono što je predlagatelj na početku rekao. Budete li se vi obazirali na raspravu i politizaciju, ono što je rekao kolega Babić 100% jednako besplatno, da to je 100% jednako besplatno ali to je preporuka, to je preporuka, privatni brodari, ja neću ulazit tko je privatni brodar, što radi Jadrolinija, na koji način to funkcionira, donesite ono šta je do cjelokupnog zakona donesite uredbu i to je rješenje, hvala lijepo.

kao što sam rekao i u uvodnom djelu, zakon ide u javno savjetovanje, on je gotovo, on je usuglašen sa svim udrugama, sa svim potrebama udruga koje se najviše bave i ukazuju na problematiku invalida, prošle godine u travnju mjesecu dok sam donio tu preporuku koja se uredno primjenjivala, donio sam je kao ministar a sutra će istu takvu preporuku donijeti Vlada RH čija je snaga opet jača i snažnija nego što je to bila preporuka ministra mora, prometa i infrastrukture i tu imamo dva, jedan jedan je Jadrolinija brodara a drugi je Rapska plovidba i nema nikakvog problema da se to neće primjenjivati. Sad je samo stvar što vi prihvaćate ili ne prihvaćate ali ono što ja ovdje moram reći, da će se taj problem riješiti do donošenja zakona, to sutra ide na Vladu Vladu i ta stvar je tu što se nas tiče čista. Zakon uvodi nove kategorije, uvodi osobe sa invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjeg ekstremiteta 80% ili više, hrvatski ratni vojni invalidi itd., itd. i naravno, djecu s poteškoćama u razviju III. i IV. stupnja invaliditeta, to se odnosi ne samo na njih nego i na pratnju i na vozila. Vjerujem da će kod donošenja i rasprave oko ovog zakona koji će biti u rujnu mjesecu na Vladi, nakon toga u Hrvatskom saboru, postojati konsenzus kao što je postajao i danas oko toga da ipak ovo pitanje riješimo zajednički jer mislim da je to ipak ono što je i kazuje kolega Bulj, da se moramo izdignuti iznad politizacije i činjenice da li je to predložio netko iz SDP-a ili iz HDZ-a. Ponavljam, prijedlog saborskog zastupnika Bauka, nitko nije protiv njega i nitko nije rekao da smo mi glasali na odboru ili u Vladi zbog toga što je došlo to od strane SDP-a, nego se to pitanje rješava na cjeloviti način, šire i konkretnije sukladno potrebama ljudi koji su to predložili. Što se tiče ostalih stvari i projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji,

kad ste vi govorili, u subotu je otvaranje Zračne luke Split, projekta ukupne vrijednosti 500 milijuna kuna pa vas pozivam da dođete na otvorenje tako da vas pozivam, to je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata koji će biti otvoren u subotu a ubrzo potpisujemo i ugovor za onaj dio oko Omiša, nove ceste 200 milijuna kuna, naravno sve sukladno odlukama Vlade RH i ja sam ponosan da smo pokrenuli investicijski ciklus ukupne vrijednosti 200 milijardi kuna u prometu, to je toliko danas iznosi, ja kao ministar sam zaista ponosan i na tvrtke koje to provode budući da su to sve velike infrastrukturni projekti koji se financiraju od strane europskih fondova, mi smo sada na preko 90% ugovorenih sredstava a preko 90% i u OPKK-a i u CEF-u, tako da je to rezultat, nema županije, nema kraja u Hrvatskoj gdje se ne provode veliki infrastrukturni projekti. Evo hvala vam lijepo i pozivam vas u subotu u Split a kolega Bauk, sutra nakon zaključka Vlade, očekujem da se obrijete, hvala vam. Oleg (HDZ)** Ispričavam se, samo ovaj dio vezano za zaključak koji ste vi predložili da se ova predmetna problematika regulira donošenjem uredbe sa zakonskom snagom u roku od 15 dana se odbija jer će se sutra to riješiti zaključkom, hvala vam lijepo.

U ime predlagatelja, sad će govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Htio bi se osvrnuti na neke navode u raspravi Izvolite, kolega Bauk neometano govoriti./… Prije to je spomenuo čini mi se zastupnik Klarić, koji je spomenuo mogućnost povlačenja prijedloga zakona i ja moram reći da ako u bilokojem trenutku udruga Brački pupoljci ili Crveni križ zatraži od mene da povučem zakon, da ću to i napraviti iako je to sad poslovnički moguće nakon rasprave ali tu nema nikakvih problema i također ako nakon zaključka Vlade isti dionici, dakle Crveni križ i udruga Brački pupoljci kažu da je njihov problem riješen, kao što je g. Butković rekao, brada će bit maknuta i prije toga. Što se tiče konkretnih iznesen stvari, dakle idemo redom. G. Babić je pitao o dobrovoljnim darivateljima krvi, da, taj prijedlog je bio u toj inicijativi koja je temelj za izradu ovoga zakona i ja sam se raspitao kod Crvenog križa da li je običaj da za muškarce i žene bude različiti broj davanja i jel' to taj broj koji se inače uzima kao nekakav standard, rekli su da je, dalje nisam istraživao. nisu se oni obratili meni da bi napravio zakon nego sam se ja obratio njima kada sam vidio da je došla inicijativa od strane udruge i Crvenog križa i kad sam vidio da je podržana od strane svih čelnika jedinica lokalne samouprave, pitao sam ih jel smijem u njihovo ime uputiti u proceduru prijedlog zakona, oni su rekli dapače. I onda sam ga uputio i to nisam javno obznanjivao, dakle bilo je ono upućivanjem u proceduru, uvrštenje u dnevni red, očitovanje Vlade, dakle nije bilo nikakve dnevno-političke akcije oko toga u tom trenutku već je to i doista bilo shvaćeno kao još jedan doprinos raspravi i želja da se što prije riješi. U konačnici barem se Vlada o tome mora očitovati, što je napravila u roku mjesec dana, pa se odbori o tome moraju očitovati. I svaki od tih koraka u donošenju zakona imao je svoj određeni javni odjek i nakon svakog koraka, taj odjek je bio veći jer moj dojam je i to sigurno je tako, dakle nakon proteka vremena argumenti Vlade da će oni nešto riješiti, postaju slabiji, a argumenti da to treba riješiti i da se to riješi što prije, postaju jači i doista kako je vrijeme odmicalo, to se tako dogodilo i ne znam odakle čuđenje. To nije trebalo pretjerano političkog iskustva da se to predvidi. Prijedlog da jedinice lokalne samouprave ovo financiraju koje se mogu čuti na nekim odborima, a iz aspekta izjave da to košta godišnje 15 milijuna kuna mi se sada čini neproporcionalan. Ovaj prijedlog se ticao možda oko 500, 300 do 500 roditelja roditelja i pratitelja i djece na otocima i u tom trenutku nije bila ambicija da se ulazi u šire, nemam ništa protiv da to Vlada riješi šire ali za prvo čitanje zakona, za adresirati problem, ovo je sasvim dovoljno. Tako da se ne slažem da u ovoj fazi nije niti necjelovit niti diskriminatoran, zakon ne upravo onakav kakav je trebao biti za raspravu u prvom čitanju i zakon je upravo onakav kakav je trebao biti da potakne Vladu da riješi problem. Dakle ja sam potpuno svjestan da bez podrške Vlade i barem djela parlamentarne većine, nijedan zakon se ne može donijeti. Tako i ovaj. Prema tome, to šta je meni g. Grmoja rekao da sam previše pomirljiv, logično je bit previše pomirljiv jer napravit korak ili dva previše, postaje postaje kontraproduktivno jer onda ne samo predlagatelj zakona nego i udruge i svi oni koji su uključeni, mogu steći dojam da su bili izmanipulirani, ispolitizirani itd. Dakle, ja sam vidio u u raspravama u objavama udruge Brački pupoljci koji govore o zakonu, nigdje nije spomenuto moje ime kao predlagatelja i to mi je drago. Nije bilo uopće potrebe za time. Nije ni u medijima, u većini slučajeva to nije bilo spomenuto. Što se tiče SDP-ove Vlade i djela koji je g. Babić, što je paradoksalno, najviše se referirao na resor gđe. Opačić, eto ona više nije nije sa nama, sad je u klubu koji je dio vladajuće većine pa nek to rasprave u vladajućoj većini. Što se tiče navoda gđe. Lukačić, dakle mogu li citirati nešto što se rekli, nemojte ulaziti u život osoba sa invaliditetom jer oni najbolje znaju otprilike, to kao da ja kažem nemojte vi nama ulazit u to šta otočani proživljavaju jer mi najbolje znamo, može gospodin, dakle to može g. Borić, dakle sasvim sigurno da je razumijevanje osoba sa invaliditetom daleko veće obzirom da se radi o njima ali to vrijedi za sve, dakle za otočane onda vrijedi da vi sa kopna nemojte ulazit ne znam sportaše, nemojte vi drugi za učitelje, nemojte vi koji niste u školama, dakle itd. Dakle mogu to svi reći ali dakle ovo je prijedlog koji je upravo došao od jedne od tih udruga i ticao se problema koji je bio njima najvažniji u tom trenutku i sasvim je sigurno da je puno lakše riješiti jedan mali segment nego ići zahvatiti jedan široki ili preširoki dio. Protek vremena ne idem u korist argumenata da to se može cjelovito i široko riješit, uostalom ove preporuke i zaključci su upravo ono što je Vlada rekla, kao razloge da ne prihvaća ovaj zakon. Dakle, nećemo prihvatiti zakon jer ćemo riješit cjelovito a onda rješavamo zaključkom koji je jedna vrsta improvizacije ali ako rješava problem, nema nikakvih problema. Dakle, odmah ćemo, vjerujem dakle da će i taj zaključak analizirati i njegovu provedbu predstavnici udruga Brački pupoljci i da će ukoliko je to rješenje, onda više o ovome neće bit rasprave u javnosti. Što se tiče ovoga što je g. Borić i uprave za otoke, pa ja moramo priznati da tu uopće vam ne mogu kontraargumentirati jer se slažem s vama. Ne mislim da je to bilo nešto krucijalno ali na simboličnoj razini bilo bi bolje da postoji uprava za otoke i pomoćnik za otoke, dapače, ako se sjećate u jednoj od takvih rasprava jer ovo nije prvi put da ste mi to spomenuli, ja sam rekao da bi volio da i ova uprava za otoke je u okviru Ministarstva mora jer nekako imam više povjerenja u Ministarstvo mora nego u Ministarstvo regionalnog razvoja. …/Upadica sa strane, ne razumije se./… Ne, to je bio je u onome Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava na samom početku, tad još nisam bio ministar nego zastupnik. Što se tiče djela dojma ajmo bit vrlo otvoreni, kakav dojam se može steći kada jedino što prihvaćate je zaključak ne prihvaća se ovaj prijedlog zakona. Dakle, kakav se dojam može steći nego da ste protiv zakona obzirom da se radi o prvom čitanju ili vi zastupnice Lukačić ili klub HDZ-a. Predložite neki zaključak iz kojega će se vidjet vaša podrška intenciji zakona, iz kojih će se vidjeti želja da Vlada to riješi inače će bit dojam vrlo, to ne treba uopće bit doktor znanosti da se zaključi. Imat ćemo u petak displej, bit će jedna strana crvena, jedna strana zelena. Jedna strana će bit za zakon, jedna strana će bit protiv zakona. I nema nikakvog opravdanja obrane kojom ćete se moći opravdati da niste protiv zakona ako glasate protiv zakona. Ako postoji zaključak koji će jasno iskazati volju saborskih zastupnika da je ovo dobro i da se zadužuje Vlada da to riješi i ako sve bude zeleno, neće .../Govornik se ne razumije./... ja ne znam jel' vam to trebam crtat. Ali to nije moj problem, to je vaš problem. Moj problem bi bio da sam odmah u 12. mj. ultimativno tražio, napadao Vladu. Moj problem bi bio da sam to radio u 3. mj. pa čak i u 5. ali sada pred ljetnu stanku kad znamo da dva mj. nema Sabora, to više nije moj problem, to je vaš problem. I ja vam u tome ne želim pomagat. Ja vam mogu pomoć da vam predložim da Vlada riješi uredbom, da da drugo čitanje predloži ili Vlada Odbor za zdravstvo u kojem također vaša koalicija ima većinu, mogu predložiti zaključak koji bi bio iskazao politički stav da je to dobro ali ako ćete vi po četvrti put i to ne više na odboru nego u Saboru u plenarnoj sjednici pred kamerama, izglasat da ne prihvaćate, ako do glasanja u petak dođe, ona vas ja ne mogu nikako branit od dojma, ne znam što bi. E sada što se tiče savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ako Vlada u prvom mjesecu kaže da će nešto cjelovito riješiti i tek u 7. mj. kaže da ić sa savjetovanjem zainteresiranom javnošću da će u 9. mj. dat zakon na Vladu a u 10. u Sabor, znači ispada da za rješenje koje zahtjeva promjenu jednog stavka jednog članka zakona koji nikome nije sporan, treba provesti svu proceduru a da je jedno 4 puta manje vremena trebalo da se donese ovaj lex Agrokor. Ajde se tako branite, svaka opozicija bi takvu vladajuću većinu poželjela. Moram reći nešto i o ovim zaključcima i preporukama. Ako sam dobro pratio, kako se to kaže, timeline, 90% je došlo kada je odbijen zakon na Odboru za promet. Onda je 100% kad je došlo kad je odbijen zakon, odnosno doći će sutra ali ajde recimo na Odboru za zdravstvo, slijedeći valjda niz je da kad u petak bude odbijen na Saboru da će onda plaćati ljudima da se voze. Da zaključim. Danas se da će u petak ako dođe do glasanja o ovom zakonu, odluka o njemu biti jednoglasna. ja sam uvjeren da će zastupnici opozicije glasati za svaki prijedlog koji ne bi bio da se odbija ovaj prijedlog zakona, dakle za zaključak kojim bi se iskazala potpora Crvenom križu Brač, udruzi Brački pupoljci na ovome što je predloženo i u kojem će se onda pozvati Vlada da što prije riješi. I u nadi i želji da će to ipak unatoč svemu tako biti, zahvaljujem svima koji su ostali do kraja rasprave i zahvaljujem i zahvaljujem onima koji su pomogli da ovaj zakon dođe na raspravu. Također da ne bi bio nepravedan, na početku sa iznio imena javnih osoba koje su podržale ovaj zakon, nisam ih sve iznio pa želim još dodat, tu su bili Damir Kedžo, Marko Kutlić, Antonija i Aljoša Šerić, grupa Detour, Saša Lozar, Franka Batelić i Marina Orsat. Hvala. Hvala lijepa, time zaključujem raspravu o ovoj točci a o njoj ćemo glasovati ka d se steknu uvjeti. Mi ćemo nastavit sa radom sutra u 9 i 30 i prva točka bit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustanovama, prvo čitanje, P.Z. br. 657. Oprostite, Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa cestama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 616, ja sam malo unazad danima, no kao što jutro najavljeno, sutra ćemo raspraviti kao 5. točku pod a) Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika, zamjenice predsjednika i djela članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i pod b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i djela članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Također vas obavještavam da bi nakon toga raspravili i točke Izbor i imenovanje i razrješenja te Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, hvala i ugodno večer.